Poštovani gospodine predsjedniče, štovane državne tajnice, kolegice i kolege. Prije svega bih pozdravila što je došao u raspravu Prijedlog ovog Zakona o zaštiti okoliša ne samo zato jer to od nas traži Europa, već zato već zato što je to nužna potreba našeg održivog razvoja koji svakako očekujemo u puno većoj mjeri u nadolazećim godinama. zbog obimnosti materijala nažalost nisam bila u mogućnosti proći sav materijal pa će se moje konkretne primjedbe odnositi na nekakvih 40-ak članaka. Gospodarenjem otpadom čini značajan segment zaštite okoliša i održivog razvitka te je ovaj zakon kao krovni zakon trebao bi trasirati smjernice i nižih zakona. Naime, htjela bih reći da je cijela moja rasprava koncipirana na tri segmenta. Jednim dijelom su to primjedbe ekoloških udruga koje mislim da ste vi u izvjesnom, u jednom obliku dobili. Drugi dio je dio koji se, koji su primjedbe prispjele od djelatnika koje obavljaju kontrole emisija plinova i jednim dijelom su treća kategoriju čine prijedlozi, pitanja i dileme prostornog planera, mojih kolega koji su mi se obratili da vas upravo oko tih stvari pitam da razjasnite ako je moguće ili da se do drugog čitanja nekakva problematika kroz ovaj zakon riješi. Dakle da nastavimo dalje sa gospodarenjem otpadom. Zato, bilo bi dobro da se u ovaj zakon ugrade odredbe koje preciziraju ključne smjernice ove problematike sa ciljem po njim ekološki ispravnog postupanja. Spomenutim odredbama definiralo bi se usvajanje ekološkog koncepta gospodarenja otpadom sa potpunim usmjerenjem na odvojeno sakupljanje otpada već od domaćinstva i recikliranje, a u konačnici usvajanjem koncepta nula otpada. Nadalje, potrebno je jasno specificirati nepoželjne oblike zbrinjavanja otpada zbog svoje štetnosti po ljudsko zdravlje i održivi razvitak, a to su termička obrada otpada, spalionice otpada, spaljivanje otpada u cementarama i energama i centri za mehaničko-biološku obradu radi pripreme otpada za spaljivanje. Usvajanje ovih prijedloga od posebne je važno jer je spaljivanje otpada postupak sa vrlo izraženom emisijom otvorenih i kancerogenih spojeva i elemenata u okoliš kao što su dioksini, furani, živa, olova, arsen i Oporaba otpada pojam je kojim se skupno označava oporaba otpada u materijalne svrhe, dakle spaljivanje. Radi jednoznačnosti nužno je upotrijebiti odvojene pojmove. otpada, podrazumijeva se izjednačavanje spaljivanja otpada sa recikliranjem kao metodom zbrinjavanja otpada što dovodi do svojevrsne konfuzije. sad nešto o izradama studija. Nacrtom zakona zadržava se postojeće stanje po kojem nositelji zahvata osigurava izradu studije o utjecaju zahvata na okoliš. Zbog direktne poslovne povezanosti između nositelja zahvata i izrađivača studije čest je slučaj da je studija neobjektivna i održava želje ustvari samog nositelja zahvata. Zbog neuključenosti djelatnika ministarstva tijekom razdoblja izrade studije teško je prilikom ocjene studije kontrolirati sve utjecaje na okoliš zahvata opisanih u studiji. Zbog toga je potrebno usvajanje odredbe koje bi ministarstvu osiguralo izradu studije o utjecaju zahvata na okoliš, a nositelj zahvata podmirio ministarstvu troškove izrade studije te sve troškove u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš. Predloženom odredbom izradu studija od strane nezavisnog izrađivača tijekom cijelog procesa nadzirao bi i koordinirao djelatnik iz ministarstva. Ujedno bi bilo uputno da kao član povjerenstva u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, koje određuje ministar, obavezno sudjeluje i stručni predstavnik ekoloških udruga na čijem području se zahvat planira. Zbog česte pojave da povjerenstva idu upravo na ruku nositelju zahvata, te zbog objektivnijeg postupka tijekom procjene potrebno je osigurati i prisutnost stručnog predstavnika druge strane prilikom donošenja odluke. Kasnije ću još kroz jedan članak to malo pobliže objasniti. Izraženi problem je što kemičari i još neke struke ne mogu imati status ovlaštenih inžinjera pa kao takvi ne mogu značajnije sudjelovati u ocjeni projekata koji imaju utjecaj na okoliš, a oni bi trebali biti neprikosnoveni kad je zaštita okoliša u pitanju. Još prije 10-ak godina u tadašnjem Ministarstvu graditeljstva bili su protiv da kemičari i još neke struke kao što su geolozi, tehnolozi, uđu kao ovlašteni inžinjeri u neka tijela koja se bave zaštitom okoliša. Danas bi zaista bilo potrebno spomenutim strukama omogućiti sudjelovanje u svim tijelima u kojima se donose ocjene, uključivo i strateške, utjecaja zahvata na okoliš. Posebnim pravilnikom potrebno je bolje riješiti izlazak neovisnih ekipa za mjerenje onečišćavanja u slučaju hitnih situacija i prijava. Nejasno je zašto je prije dosta godina skupo plaćeni kombi istine u Državnom inspektoratu tzv. mobilni mjerni laboratorij sa najsuvremenijom opremom za spektralnu analizu sastava tvari ukinut, a bio je namijenjen između ostalog upravo za te svrhe. Dešava se da ministarstvo raspiše natječaj za mjerenje pa ekipa intervenira nakon dva tjedna od trenutka kada je bilo moguće utvrditi zagađenje. Potrebno je proceduru precizirati na način da se po hitnom postupku mogu utvrditi prave činjenice. Najbliži primjer nam je situacija u Karlovcu. Sad nešto što se tiče primjedbi prostornih planera. U Prijedlogu novog Zakona o zaštiti okoliša mogu se u dijelu koji se odnosi u vezi s prostornim uređenjem izdvojiti sljedeći dijelovi. U okviru zaštite okoliša, i to načela cjelovitog pristupa uvodi se načelna obaveza da se kod izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja mora posebno uzeti u obzir osjetljivost okoliša na određenom prostoru, odnos prema skladu i vrijednosti krajobraza, odnos prema neobnovljenim i obnovljivim prirodnim dobrima, kulturnoj baštini i materijalnim dobrima, te ukupnost njihovog međusobnog utjecaja i međusobnih utjecaja postojećih i planiranih zahvata na okoliš, članak 11. stav 3. Sukladno tom načelu, a kao instrument zaštite okoliša uvodi se obveza provođenja postupka strateške procjene utjecaja plana, programa i odgovarajućeg strateškog dokumenta na okoliš, a koji je obavezan za planske dokumente koji između ostalih donosi Županijska skupština, a koji se odnose na prostorno uređenje. Iz toga proizlazi da je strateška procjena u postupku donošenja prostornog plana županije obaveza ovog postupka postoji i za druge dokumente koji mogu imati bitan utjecaj na prirodne vrijednosti i područje ekološke mreže prema posebnom propisu, te za planske dokumente za koje se u postupku prethodne ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utvrdi da bi njegova provedba mogla imati značajan utjecaj na okoliš članak 50. stavak 1. U tom smislu postupku prethodne ocjene podliježu i prostorni planovi velikih gradova, ali i općine ukoliko je to prostornim planom županije propisano kao i za njihove izmjene i/ili dopune. Svi bitni elementi za provođenje postupka strateške procjene na okoliš i prethodne ocjene o potrebi strateške procjene bit će definirani posebnom uredbom koju će donijeti Vlada RH u roku od godine

te rezultate prekograničnih konzultacija obavezno uzimaju u obzir u prijedlogu planskog dokumenta prije njegovog donošenja, a razmatraju se i primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti. Propisano je da se prilikom izrade planova između ostalog mora uzeti u obzir i udaljenost između, to se više odnosi na, ali između postrojenja i stambenih zona, javnih mjesta i ekoloških značajnih područja itd. ali to nije tako relevantno pitanje, jer sama izrada studija oko, strateške studije za okoliš. U kontekstu izrade i donošenja prostornih planova, a osobito vezano uz prijedlog novog Zakona o prostornom uređenju i građenju postoji niz nejasnoća koje ćemo imati sutra a pro pos toga na raspravi, postoji niz nejasnoća i mogućih poteškoća u primjeni ovog Zakona, odnosno upravo u primjeni ove izrade studija i strateškog utjecaja. ono što bi htjela dalje naglasiti su konkretne primjedbe po pojedinim člancima. Naime, članak 3. to su uglavnom sada prvenstveno primjedbe onih koji rade mjerenje emisije u,

Ne postoje pisani naputci niti bilo kakvi pravnici ministarstva koji bi davali upute kako i kada treba poštivati struku, a kada krajobraznu arhitekturu. Istovremeno komisija za ocjenu studija utjecaja na okoliš odbijaju poneke, ali ne sve studije utjecaja na okoliš radi nepostojanja mišljenja stručnjaka za krajobraznu arhitekturu. Izgleda da komisije više cijene mišljenje pojedinoig stručnjaka ili arhitekta od mišljenja struke. Naime, ako jedan toranj vjetroelektrane sakrijete u dolinu nema nikakvih šansi da se obnovljiva energija vjetra iskoristi u smislu ovog Zakona. I konačno, u pozadini većeg polja vjetroelektrane na brdašcu kod Augsburga lijepo se vidi katedrala u Augsburgu i nikome ništa. Zakoni europske zajednice o zaštiti okoliša očito nisu ni oni koje bi naš Sabor trebao prihvatiti kao zakon Europske unije. Primjedbe se odnose također i na članak 4. i djelomično članak 5. Odnosi da se dosadašnji novi zakon omogućava da lokalna zajednica, pa i najmanja grupa pojedinaca može zakočiti projekte od interesa za Hrvatsku. Podsjetimo se, neargumentirani napadi na sve planirane investicije od interesa za obranu zemlje poput recimo radara ili Slunja, izgradnja regionalnih odlagališta komunalnog otpada, kanalizacije i pročistača otpadne vode, a da ne spominjemo transportne i energetske magistralne vodove, a čeka nas donošenje svih mogućih prostornih planova za lokalne i regionalne spalionice komunalnog, pa na kraju krajeva i opasnog otpada. Interes Republike Hrvatske i regije mora biti iznad interesa i galame neupućenih i izmanipuliranih skupina poštujući svaki princip javnosti i struke ako takvim raspolažemo. U tom smislu bilo bi posebno važno da predstavnici udruga, prvenstveno eko udruga budu legitimno uključeni u povjerenstva o čemu sam već prije progovorila na početku. Što se tiče članka 5. i njegovog stavka 30. trebalo bi brisati naziv osobe i fizička jer po sadašnjem i budućem zakonu postoje registrirane tvrtke i stručnjaci koji polaže stručni ispit. Struka treba biti iznad pojedinca koji je tzv. fizička osoba sa nekim mišljenjem, naročito ako je bez argumenta. Nadalje u članku 5. stavak 47. potrebno bi bilo ubaciti izraz "doza" 17., svaka tvar po definiciji ima otrovna svojstva, samo doza čini neku tvar otrovnom. Tako su mi stručnjaci rekli. U članku 5. stavak 4. treba brisati ne može fizička osoba dobiti ovlasti tijela javne vlasti, jer je to protivno smjernicama Europske unije. U članku 5. stavak 51. nije razjašnjeno što je velika ekološka nesreća. Ako je to nesreća koja ne prelazi granice postrojenja i tvrtke, tada je to nesreća na radu ili požar, ako prelazi granice tada treba propisati što je velika ili mala ekološka nesreća i koji su kriteriji za ocjenu toga. Primjedbe na članak 13. treba krajnje odgovorno donijeti posebni propis maksimalne visine odštete kako bi se osigurala jednakost pred zakonom. U članku 28. kad se govorimo o svjetlosnom onečišćenju treba dobro razmisliti jer bez jasnih kriterija u slučaju prihvaćanja ovog Zakona može se dogoditi da neka dobro iluminirana jahta nakon priveza uz našu obalu plati visoku kaznu nekom lokalnom šerifu, a da grad domaćin ili grad iz kojeg dolazi gost za mnogo veće svjetlosno onečišćenje ne plati doduše ništa. Doduše u onom ogromnom poglavlju kaznene odredbe nismo našli propisanu kaznu, ali naš svijet je dovitljiv i mahat će zakonom, a ne kaznenim odredbama. Primjedbe uz članak 29. gospodarenja otpadom odnose se na plaćanje kazne. Tko će platiti kaznu zbog činjenice da u Agenciju za zaštitu okoliša nije niti jedne godine do sada za gotovo 200 odlagališta otpada otpada nije stiglo gotovo niti jedno izvješće o emisijama plinova iz odlagališta komunalnog otpada za koje su izrađene studije, za koja su više ili manje dodijeljena sredstva iz Fonda za zaštitu, za sanaciju, a za zakonitost provođenja odredbi zakona valjda odgovara inspekcija zaštite okoliša. Po novom Zakonu o kaznenim odredbama u članku 202. stavak 19. treba svako odlagalište platiti 100 do 250 hiljada kuna. Primjedba na članak 35. oko Fonda za zaštitu okoliša. Neprirodno je da u Fondu milijarde kuna raspoređuje grupa ili pojedinac. Zbog toga se predlaže da se zakon dopuni odredbama stavka 2. i stavku 3. i to na način da se priloži da programi za koje sredstva prikuplja Fond zaštite okoliša nakon prijedloga Fonda idu na reviziju i odobrenje u Agenciju za zaštitu okoliša do vrijednosti 5 milijona kuna, a ako se odobravaju sredstva iznad 5 milijona kuna tada nakon ponovljenog mišljenja Agencije za zaštitu okoliša povoljno mišljenje treba dati i Savjet za zaštitu okoliša. Također bi trebalo nadopuniti isti članak u stavku 3. da se plaćanje sredstava i zakonitost utroška odobrenih sredstava treba obavljati Ministarstvo financija u posebnom formiranom za to odjelu. Članak 36. stavak 4. trebalo bi brisati. Naime, ako je pravna osoba ispunila sve uvjete iz članka 36. i 1., 2. i 3. gdje se govori o osobama ovlaštenima za stručne poslove zaštite tada je praktički protuustavna odredba iz stavka 4. kojom se sprječava tržišna utakmica. Nakon što studija utjecaja na okoliš bude prihvaćena od komisije investitori ionako poštujući Zakon o nabavi roba i usluga mora raspisati natječaj za monitoring kome mogu pristupiti sve ovlaštene tvrtke. Zakonodavac je osigurao poštivanje svih propisa kroz inspekciju zaštite okoliša i kroz kaznene odredbe. Stavak 4. u članku 36. ne smije diskvalificirati niti jednu tvrtku zbog pretpostavke mogućeg krivotvorenja podataka. Također uz članak 36. stavak 6. i 7. pogrešno se citira stavak 4. nego se te vjerojatne odredbe odnose kao što rekoh ranije na 1., 2. i 3. stavak. Članak 37. treba imati i novi podstavak 7. da se uvjeti za polaganje stručnog ispita propisuju za svaku struku posebno, na primjer za struku praćenja kakvoće i emisije u atmosferu je jedna struka, za monitoring praćenja i misija je druga struka itd. Stavkom 8. nakon položenog stručnog ispita stručna osoba dobiva diplomu adekvatnu diplomi Agencije za zaštitu okoliša u UK, naziv lider ili ovlašteni voditelj stručnih poslova. Uvjeti za pristup stručnom ispitu glede kvalifikacije i staža u struci ne mogu biti stroži od identičnog stručnog ispita u Ujedinjenom kraljevstvu Engleske gdje se osamnaest mjeseci staža u struci traži. Stavkom 9. pojedini stručnjaci mogu polagati više stručnih ispita u razmaku od šest mjeseci. Stavak 10. valjanost diplome i stručnog ispita odnosi se na stručnjake i opreme na koje je položen stručni ispit a koje odgovara standardu ISO u vlasništvu tvrtke i za navođenje imena tvrtke. Valjanost diplome obnavlja se svake četiri godine i nije prenosiva. Članak 38. bi trebao sve odredbe koje spominje u članku 38. potrebno bi bilo brisati. Naime, kako može ovaj zakon predložiti nekog univerzalnog stručnjaka za zaštitu okoliša koji će ujedno biti i revizor grupi stručnjaka raznih struka. Otprilike to bi bilo u medicini kako na stručno mišljenje kardiologa bi reviziju davao na primjer proktolog. Eto, iz ovih navedenih tu razloga različitih struka koje će se koristiti ovim zakonom, dakle od prostornih planera koji imaju svoje dileme jer je u prostornom planiranju to neposredno povezano i sa ovim zakonom o zaštiti kao i sa naslova primjedbi koje su dali oni koji koriste svakodnevno u obavljanju svog posla ovaj zakon i odredbe ovog zakona te konačno onih koji se nalaze sa druge strane a to su razno razne ekološke udruge. Ja bih molila predlagatelje da ozbiljno porazmisle o ovim primjedbama pa da do drugog čitanja usvoje ukoliko ih je moguće a do tada ćemo mi ispred kluba HNS-a podržati prijedlog ovog zakona. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Naravno da je ovakav jedan prijedlog zakona nama bio potreban, pogotovo u vremenu kad nama ulazi i strani kapital koji se ovako vrlo rado voli ponašati u našoj zemlji kako se ne ponaša u vlastitoj zemlji glede prije svega plaćanja radnika a onda i poštivanja i zaštite okoliša. Mi znamo koliko smo i kao zemlja dužni svoje standarde pa i ovaj normativni okvir prilagoditi europskim standardima i da je to nešto što je prirodno i što se od nas očekuje. na tom tragu ja bih imala baš iako je ovo tek prvo čitanje jednu vrlo konkretnu primjedbu u članku 5. točka 6. koja govori upravo o zakonskom tumačenju pojedinih pojmova koji se upotrebljavaju u ovom zakonu. Pa se tako, a što je vrlo znakovito i ja mislim da trpi i da mora preživjeti do drugog čitanja. Naime, ovdje se definira što je to industrijska nesreća pa se ona tretira kao neki događaj za koji gotovo da i nije kriv čovjek nego eto posljedica nečega nekontroliranog. Dakle, govori se in personalno. Na taj način konkretna odgovornost pogotovo to nije dobro kada se govori u uvodnim odredbama zakona na vlastito ne u samom zakonskom tumačenju pojedinih pojmova koji se kažem upotrebljavaju kasnije u ovom zakonu. Nama je itekako potrebno načelo odgovornosti. Kasnije se o tome i nešto govori po onom načelu da plaća onaj koji je prouzročio nesreću. Međutim, već u pojmu industrijske nesreće moramo personalizirati stvari. ta nesreća nije nekakav događaj više sile, izvanjskih faktor nego ovdje se konkretno, dakle dalo bi se zaključiti aktivnosti. To su aktivnosti. Kakve? Koje poduzima čovjek odnosno pravna osoba u cjelini. Isto tako, trebalo bi i pretpostaviti kasnije i u ovom zakonu koji smo mi donijeli, o njemu se vrlo malo govori kod nas iako je donesen već prije nekoliko godina o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba i zato mislim da o tome svemu treba imati na umu kada se govori ne samo o pojašnjenju pojmova nego i kasnije u samom zakonu. Ja bih htjela iskoristiti i ovu moju pojedinačnu raspravu da se osvrnem na tu prvu žrtvu veliko zapadnog kapitalizma kada je stradao mirni građanin Karlovca Martinović i njegova kujica Šer. Vidjeli smo koliko je bilo potrebno aktivnosti pa evo i mi iz kluba SDP-a smo reagirali jer prvotne reakcije vlasnika pivovare koji dolazi iz vrlo uljuđene zemlje i gdje su čak i naši suci stjecali znanja iz europskog prava i odgovornosti pa i u pogledu ovakvog ponašanja, dakle da ponašao vrlo uvrijeđeno kao da je oštećena ta pivovara a ne ovdje prva žrtva kapitalizma na ovim prostorima je nakon jednomjesečne agonije odnosno kome građanin Martinović preminuo. A da tragedija bude još i veća čak je bio i zaposlenik sve do umirovljenja te iste pivovare. Dakle, i sada ovaj, činjenica dakle da je i sam postupak u tijeku, po tome i ne bi govorili ali, možda je kažem ovaj događaj jednostavno nas obvezuje da podižemo standarde i da već sada kažemo što je to dozvoljeno, a koja stanja i koje stvari se u našoj zemlji neće tolerirati. Mislim da je dobro jedan naš tjednik pa i njegov novinar skrenuvši posebno pozornost na ovu situaciju rekao, ukoliko padnemo na ovom ispitu kao da smo im poručili izvolite, za svoja odlagališta imate ovakvu jednu zemlju kaže, i doslovno citiram: sa jasnom porukom ukoliko se u tome žestoko ne bi usprotivili pa i mi ovdje, u Hrvatskom saboru pa i kad govorimo o ovakvom prijedlogu zakona, kada se obraća tim istim koji su prouzročili smrt našeg građanina, bilo bi to kaže, ukoliko ne bismo tako postupili oštro i podigli kažem i ustvrdili te norme i standarde, ideje vaše, lešine naše. Zato još jednom skrećem pozornost da je ponašanje dakle ne samo koje ćemo mi uglaviti u zakonu nego prije svega u njegovoj primjeni. Treba itekako voditi računa jer takve opasnosti prijete nam više nego što smo mi sami kao građani možemo i u stanju smo zagaditi okoliš. To su velike opasnosti koje vrebaju. I poruka je upravo takvima da te mjere koje propagiraju i koje moramo mi sami ugraditi u svoj standard, da se prvi oni, njih drže i da ih poštivaju. Naša vlast ne bi trebala biti blagonaklona prema takvim koji smatraju dakle, počesto da imaju kapital, koji znaju čak i prijetiti ukoliko budemo primjenjivali vlastite zakone da će otpustiti radnike, da će preseliti svoju proizvodnju. Vlast se ne bi trebala dati reketirati od takvih, nego im pokazati, ne samo sa donošenjem ovakvog zakona nego još više njegovom primjenom i vrlo oštrom primjenom da mi mislimo ozbiljno. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Mario Zubović. Izvolite! **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prijedlog novog Zakona o zaštiti okoliša u hrvatsko zakonodavstvo uvodi načelo cjelovitog pristupa zaštiti okoliša. Prijedlogom novog Zakona o zaštiti okoliša koji je predmet današnje rasprave krovni je zakon koji daje okvirne smjernice i temelje za cjelokupnu regulaciju problematike zaštite okoliša u Hrvatskoj i iz tog je razloga u javnosti popularno i nazvan mali ekološki ustav. Dakle, s obzirom na veliku širinu tema kojima se bavi predmetni zakon a koje su sve vezane u zaštitu okoliša odlučio sam se posvetiti jednoj novosti prisutnoj u ovom prijedlogu zakona koji mi se čini najznačajnijom promjenom u odnosu na dosadašnji pristup koji je vladao u hrvatskom zakonodavstvu. Radi se o cjelovitom pristupu zaštiti okolišu. Zakon o zaštiti okoliša koji je trenutno na snazi a koji je donesen još 1994. godine kao prvi zakon koji regulira problematiku okoliša postavio je vrlo bitna načela kao što su načelo poštivanja prava, načelo prevencije i odgovornosti onečišćivača za sve štete u okolišu i načelo javnog sudjelovanja. Uz ta načela novi prijedlog zakona donosi vrlo bitno načelo, načelo cjelovitog pristupa zaštiti okoliša. Što to zapravo znači? Radi se o tome da dosada utjecaj na okoliš i onečišćenje okoliša prečesto promatralo parcijalno tj. prilikom analize potencijalno negativnog djelovanja na okoliš kretalo se od određenog medija odnosno određene sastavnice okoliša. Tako se posebno promatrao i zakonski tretirao otpad, otpadne vode, štetna ispuštanja plinova u zrak ili utjecaj na morski eko sustav. U ovom zakonu postavljen je temelj za pristup koji u središtu pažnje ima određeno postrojenje tj. određenu tvornicu, te se zatim promatra cjelokupni rizik za okoliš koje to određeno postrojenje odnosno neka tvornica predstavlja. Kreće se dakle od jedne takve jedinice koja se promatra u svojem realnom okruženju i za koju se procjenjuje a zatim i regulira i kontrolira utjecaj na okoliš u cjelini. U obzir se tada uzima rizik za sve sastavnice okoliša. A kako bi se to omogućilo predmetni zakon daje nam proširenu prizmu sastavnica okoliša i potencijalno negativnih čimbenika. U zakonu se tako uz dosada spominjanje tlo, šume, zrak, vodu, more, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti i gospodarenje otpadom u obzir uzima i zaštita od štetnog utjecaja genetski modificiranih organizama, zaštita od buke, zaštita od ionizirajućih zračenja i nuklearna sigurnost, Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i zaštita od svjetlosnog onečišćenja. Uvođenjem načela cjelovitog pristupa zaštiti okoliša osigurava se da niti jedan element okoliša ne bude zanemaren u zaštiti te da se sva rizična industrijska postrojenja u Hrvatskoj budu podvrgnuta posebnim postupcima nadzora i kontrole. Suština cjelovitog pristupa zaštiti okoliša sadržana je u novoj zakonskoj odredbi tzv. okolišnoj dozvoli. To je dozvola koju moraju imati postrojenja koja mogu imati negativni utjecaj na okoliš a u kojoj su definirani tzv. objedinjeni uvjeti iz zaštite okoliša karakteristični za određeno postrojenje. Objedinjenim uvjetima zaštite okoliša utvrđuje se koje je najpovoljnije tehničko odnosno tehnološko rješenje za postrojenje kojim će se postići odgovarajuća zaštita okoliša te koje uvjete određeno postrojenje mora poštivati u svome radu. Podloga za određivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša je elaborat o idejnom tehničko odnosno tehnološkom rješenju kojeg izrađuju ovlaštena društva a čiji trošak snosi parna i fizička osoba koja upravlja postrojenjem. Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša donosi ministarstvo nadležno za zaštiti okoliša. Bitno je napomenuti da se u idejnom, tehničkom odnosno tehnološkom rješenju treba voditi računa o tome da se buduće postrojenje u svom radu treba koristiti najboljim raspoloživim tehnikama. Taj je termin također novost koju uvodi prijedlog zakona a on označava najučinkovitiji, najnapredniji razvojni stupanj djelatnosti i s njome povezanih načina proizvodnje koji je dostupan u određenom trenutku i koji osigurava minimum utjecaja na okoliš za datu industriju. Okolišna se dozvola mora zatražiti prije izgradnje postrojenja i svake značajnije promjene na postrojenju, a objedinjeni uvjeti zaštite okoliša određuju se u dvije faze. Prvi puta u fazi definiranja idejnog rješenja a drugi puta prilikom dobivanja uporabne dozvole za rad već izgrađenog postrojenja. Tako se osigurava da se u praksi tj. za vrijeme probnog rada postrojenja poštuju uvjeti određeni u fazi planiranja. Najbitniji element vezan uz tzv. okolišnu dozvolu je činjenica da se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša koje sadrži uporabna dozvola za postrojenje utvrđuju na razdoblje od 5 godina. A po proteku tog roka potrebno je zatražiti novu dozvolu za rad postrojenja. Na taj način osigurava se da industrijska postrojenja konstantno prate napredak tehnologije u zaštiti okoliša te se izbjegava mogućnost da radi zastarijevanja postrojenja dođe do većeg zagađenja okoliša. Konačno bitno je spomenuti da se odredbama o okolišnoj dozvoli hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije, točnije direktivom o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja. Ta je direktiva prvi puta objavljena 1996. godine a njome je trenutno obuhvaćeno oko 50 tisuća industrijskih postrojenja širom Europske unije čiji se rad stalno nadzire kako bi se osigurale zaštita okoliša i sigurnost građana Europe. Ovaj Prijedlog zakona osigurava da se i u hrvatskoj industriji koriste najmodernije tehnologije te da se stalnim nadzorom i redovitim poboljšanjima industrijske tehnologije postigne odgovarajuća zaštita okoliša i zdravlja stanovništva. Zahvaljujući odredbama koje reguliraju sprečavanje velikih nesreća, sudjelovanje javnosti u rješavanju pitanja zaštite okoliša, obvezu pružanja informacija o onečišćenju, razvoj sustava praćenja stanja u okolišu, edukaciju i provjeru kompetencije i stručnjaka koji se bave zaštitom okoliša možemo zaključiti da je ovaj Prijedlog zakona o zaštiti okoliša izuzetno moderan i efikasan zakon koji će poboljšati kvalitetu življenja hrvatskih građana. Htio bih još reći da u dopodnevnoj raspravi je gospodin Rožić doslovno rekao: «Problematika «POPS-a» obuhvaćena je Stockholmskom konvencijom 2001. godine čija potpisnica je Republika Hrvatska ali konvencija još nije ratificirana». On je nadalje rekao: «Zašto nismo ratificirali tu konvenciju?» I potvrdio: «Zato što to očito ne možemo primijeniti.» Ja moram ovdje ponovo reći da je konvencija na 23. sjednici 24.11.2006. godine jednoglasno prihvaćena i ratificirana u Saboru. Prema tome gospodin Rožić je obmanuo hrvatsku javnost i Hrvatski sabor. Tako da sumnjam u cijelo njegovo izlaganje da je istinito i da je točno kada je, kada je htio obmanuti nas da konvencija nije ratificirana a ona je sa 93 glasa jednoglasno prihvaćena. Sa nijednim glasom protiv. I HSP je glasao za tu konvenciju. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Jure Bitunjac. Izvolite. **Bitunjac, Jure (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. I ja ću reći ukratko nekoliko riječi o samom izvješću i o samom zakonu. Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj od 1997. do 2005. godine mislim da je ono dano ovdje cjelovito, sveobuhvatno i stanje je takvo kakvo je. Ono što je veći dio mojih kolegica i kolega istakao jest činjenica da je okoliš u Hrvatskoj odnosno da je, da smo prilično sačuvali kad je riječ o, te prirodne resurse i da možemo s te strane biti zadovoljni. A s druge strane se ističe da ne možemo biti zadovoljni sa načinom zbrinjavanja otpada i inače kompletnim praćenjem, monitoringom kao i načinom rješavanja određenih problema koji utječu na okoliš kao takav. Ja ću reći nešto o samim, o vodi, zaštiti voda i o otpadu, u prvom redu komunalnom otpadu. Po pitanju zaštite voda i vodnom gospodarstvu smatram da Hrvatska stoji jako dobro. I da kvaliteta vode kao i voda kao prirodni resurs koji je neophodan za gospodarski i društveni razvoj kao jedan od preduvjeta nije ograničavajući faktor za održivi razvoj u Republici Hrvatskoj i s te strane trebamo biti zadovoljni. Smatram da su napravljeni veliki pomaci. Ovdje su navedeni podaci iz 2003. godine prema kojima je pokrivenost javnom vodoopskrbom 76% stanovništva u Republici Hrvatskoj. Kanalizacijom 43. Pročišćavanjem otpadnih voda 25%. Mislim da su ti podaci, da su ti postoci još danas bolji i mislim da je danas na razini, kad je riječ o 2006. godini da je riješenost vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj gotovo 85%. Svakako da su to napori ove Vlade i nadležnih ministarstava u rješavanju onih dijelova Hrvatske koji još nisu dobili vodoopskrbu. Svakako se ovdje nameće jedno ključno pitanje kad je riječ o o kanalizaciji, kad je riječ o pročišćavanju voda, otpadnih voda, a nameću se pitanja jedinicama lokalne samouprave. Nameću se pitanja i gospodarskim subjektima a to je da, pitanje cijena vode. Cijena znači te usluge jer mi bi htjeli na neki način imati s obzirom na socijalne prilike, kupovnu moć našeg stanovništva da cijena bude što povoljnija za široki, za naše građane. A s druge strane bi htjeli i da taj dio, ta komunalna usluga bude na najvišoj mogućoj razini i da nema negativni utjecaj na okoliš. Po pitanju otpada u zadnjih 15-tak godina napravljeni su značajni koraci. 86, gotovo 90% stanovništva u Republici Hrvatskoj vrši se prikupljanje Moram reći da i pod određenim negativnim reakcijama iz jedinica lokalne samouprave tamo gdje su deponiji je došlo do određenih nezadovoljstva i tako, ali je Ministarstvo nadležno Ministarstvo to pitanje riješilo vrlo efikasno, vrlo kvalitetno davanjem financijskih injekcija i edukacijom, razgovorom ali u prvom redu jednim kvalitetnim odlaganjem otpada. Premda još ni izbliza ne možemo biti zadovoljni sa stanjem kad je riječ o tom segmentu. Svakako da u strategiji koju smo usvojili 2005. godine, strategiju gospodarenja otpadom su navedeni centri, županijski centri, regionalni centri za gospodarenje i to je ono što bi te centre učinilo ekonomski održivim. A bilo bi podnošljivo za jedinice lokalne samouprave odnosno za općine, gradove i za stanovništvo koje živi na tim područjima, dotičnim područjima.

Znači da takav otpad ide ponovo u proizvodnju s jedne strane. I s druge strane što bi bio manji pritisak na sam, na sam okoliš. Svakako je za čestitati ono što je učinjeno po pitanju PET ambalaže i smatram da kad je riječ o zbrinjavanju vozila, guma itd. da su učinjeni ogromni i značajni pomaci. Svakako da za nas kao kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji postoji postoji jedan veliki pritisak na Hrvatsku, pritisak to možemo staviti pod navodnike ali to je neminovnost u smislu i financijskog okvira s jedne strane ali što je još značajnije i financijske podrške koju će trebati imati Hrvatska da bi realizirala sve ono što se traži i da realiziraju gospodarski subjekti što se od njih traži. O samom zakonu bih rekao slijedeće. Zakon o zaštiti okoliša prvi puta je donesen u Hrvatskom saboru 1994. godine. Tada su već postavljeni moderni temelji po pitanju zaštite okoliša u našoj državi, a korištene su dobrim dijelom i direktive, važeće direktive tada Europske unije. Zemlje u tranziciji svakako su, a time i Hrvatska da su postavljeni od strane Europske unije visoki standardi koje treba zadovoljiti u ovim pregovorima i sve zemlje koje su danas članice morale su proći kroz to. Znamo, sjetimo se samo da u bivšim socijalističkim zemljama kada je riječ o okolišu da se nije vodilo baš puno brige i ne samo emisiji štetnih plinova nego uopće kada je riječ o zbrinjavanju otpada, opasnih otpada komunalnog i drugih vrsta otpada. U svakom slučaju pravni okviri s jedne strane i financijska sredstva s druge strane su naše obveze na koje moramo odgovoriti. Ovo je krovni zakon kao što je gospodin državni tajnik rekao. Međutim, moramo se sjetiti da smo na prijedlog Vlade u Hrvatskom saboru usvojili niz, usvojili smo niz zakona iz seta …/Govornik se ne razumije./… zakona. Ja ću samo spomenuti neke od njih. Jer sad da li su to bili zakoni u cijelosti ili su bile izmjene i dopune ne bih precizno mogao sada odgovoriti svakako Zakon o vodama ističem, Zakon o otpadu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o šumama, Zakon o zaštiti zraka, zatim Strategiju gospodarenja otpadom. Imali smo prvo čitanje Strategije za upravljanje vodama tako da je kada je riječ o samom jednom okviru zakonskom, regulativnom da su napravljeni već do sada značajni pomaci u ovih tri i pol godine. svakako da Vlada i ministarstvo su učinili velike iskorake i u smislu financijske podrške jedinicama lokalne samouprave. Sjetimo se da je preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom zadnje dvije godine prikupljeno gotovo oko milijardu i petsto milijuna sredstava kojima se ide u nove tehnologije i zbrinjavanje otpada na način na koji to rade europske zemlje. ovo mi je, ponovit ću ponovo da svakako da i javnost s jedne strane zahtijeva i pritišće po pitanju odlaganja otpada i načinu njegovog zbrinjavanja poglavito stanovništvo kada je riječ o komunalnom otpadu i siguran sam da će nadležno ministarstvo odnosno Vlada Republike Hrvatske u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave i uz potporu i europskih fondova a i kroz cijene usluga to pitanje kvalitetno riješiti. Osnovna tri načela koja se provlače kroz ovaj zakon jest u prvom redu načelo održivog razvitka, gospodarskog i društvenog razvitka ne samo nas nego i generacija koje dolaze s jedne strane, zatim zaštita okoliša u svojoj punini, u svojoj cjelovitosti i treće načelo iako su i druga načela tu istaknuta jest onečišćivač …/Govornik se se i za gospodarstvo i za građane nameću određene financijske obveze kada je riječ o očuvanju okoliša, ali to je zadaća nas i to je naša obveza u prvom redu da bi razina gospodarskog i društvenog razvoja mogla ići naprijed jer bi ona bila održiva. U člancima od 62. do 74. navedene su procjene utjecaja zahvata na okoliš gdje se obvezuje svaki investitor, svaki onaj koji direktno ulazi u zahvat kada je riječ o okolišu da mora ispuniti određene uvjete i mislim da je to jasno, precizno i dobro navedeno. dobro navedeno. U članku 101. prostorni planovi su jako bitni. Tu je riječ o prostornim planovima tako da gospodarske i stambene zone budu odvojene i da budu definirane, a to bi značilo i veliku financijsku uštedu ne samo

Smatram da bi pravne i fizičke osobe trebale biti izjednačene sa jedinicama lokalne samouprave, županijom, odnosno državom i još jedna moja primjedba ide na članak 193. nepoznati onečišćivač. Kad vidim rješenja stavljaju se troškovi na teret jedinica lokalne samouprave… Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Na području zaštite okoliša od početka mandata ove Vlade učinjeni su znatni pomaci kako na normativnom području tako i na konkretnim projektima. Tako spomenut ću da je donesena Strategija o gospodarenju otpadom. Donesen je Zakon o zaštiti zraka sa 9 uredbi i 6 pravilnika, Zakon o otpadu sa 14 pravilnika i 5 općih akata iz zaštite okoliša. Inače, Zakon o zaštiti okoliša je tzv. krovni zakon koji sustavno uređuje temeljna načela hrvatskog pravnog poretka po zaštiti okoliša. zamijenit će sada važeći Zakon o okolišu koji je donesen '94. godine i koji je bio naš prvi zakon kojim se uređivala zaštita okoliša. Njime su uređena temeljna načela hrvatskog pravnog poretka o zaštiti okoliša u čijoj su izradi korišteni određene tadašnje direktive Europske unije kao što je praćenje stanja okoliša, informacijski sustav zaštite okoliša, a stvoren je i osnov za uspostavu katastra onečišćivača zraka. U njega je ugrađen čitav niz načela i institucija iz međunarodnih ugovora o zaštiti okoliša, te Deklaracije o zaštiti okoliša Republike Hrvatske kao i načela o održivom razvitku iz Rio de Jeneira načela preventivnosti, načela javnosti i sudjelovanja, načelo očuvanja vrijednosnih prirodnih dobara i biološke ravnopravnosti, raznovrsnosti. No, nakon višegodišnje primjene ovog sada važećeg zakona uočene su određene preciznosti i nejasnoće. Također utvrđena je i potreba dopune postojećih i uvođenje novih zakonskih rješenja s obzirom da se na razini Europske unije donesu novi pravni instrumenti, odnosno da su postojeće direktive novelirane. Novim zakonom i na temelju njega donošenjem niz provedbenih propisa i dokumenata mi ćemo uspostaviti, mi ćemo u potpunosti uskladiti se sa pravnim stečevinom Europske unije i taj postupak će se završiti i trebao bi se završiti do sredine 2008. godine. Zato i ovaj Prijedlog zakona u sebi poštuje dva osnovna načela. To je načelo usaglašenosti sa Europskom unijom i načelo zaštite hrvatske posebnosti, odnosno čuvanja hrvatskog prostora. U predloženom Zakona o zaštiti okoliša ugrađene su direktive Europske unije sa područja zaštite okoliša te niz načela i institucija iz međunarodnih ugovora. To je riječ ponajprije o implementaciji odredbi međunarodnih ugovora odnosno konvencija i protokola iz područja zaštite okoliša, Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata, Konvencija o pristupu informacija u sudjelovanju javnosti i odlučivanju u pristupu pravosuđu u pitanju okoliša, itd. Inače, ovim Prijedlogom zakona uređuje se načela zaštite okoliša i održivog razvitka, zaštitu sustavnosti okoliša i zaštitu okoliša, dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša, instrumente provedbe zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, uvodi se informacijski sustav, odgovornost za štetu, financiranje i instrumenti opće politike zaštite okoliša, prekršaja i prekršajne kazne. Posebno bih istakao da zakon dosljedno provodi načelo da onečišćivač plaća troškove onečišćavanja okoliša, što je detaljno opisano u članku 142. Zakona. Također zakonom se propisuje uključivanje najšire javnosti u rješavanju pitanju zaštite okoliša čime se osnažuje položaj javnosti o pristupu informacijama okolišu, te sudjelovanja javnosti u postupcima donošenja planova i programa i konkretnih odluka povezanih sa okolišem te se tako ispunjavaju zahtjevi Konvencija o pristupu informacijama i sudjelovanja javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđa koje je Republika Hrvatska ratificirala u prosincu 2006. godine. Isto tako ovim Prijedlogom zakona uređuje se i način provedbe postupka utvrđivanje objektivnih uvjeta zaštite okoliša za postrojenja te se precizira da se rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i objedinjenim uvjetima zaštite okoliša obavezno utvrđuju podaci o najpovoljnijim tehničkim odnosno tehnološkim rješenjima za postrojenje. Donošenje ovog Zakona učinit će se značajni koraci prema usklađivanje s pravnom stečevinom Dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša odredit će se ciljevi vezano za održivi razvoj i polazišta ukupnog gospodarskog, društvenog, socijalnog i kulturnog razvoja te urediti smjernice za upravljanje okolišom na načelima održivog razvitka. Stvaraju se uvjeti, institucije i uvjeti za razvitak i djelovanje novih instrumenta zaštite okoliša, kao što je strateška procjena planova i programa, odnosno … /Govornik se ne razumije./ … strateških dokumenata kojima se promiče održivi razvitak. Uvodi se cjelovita procjena stanja okoliša, dalje se kvalitetno razvija informacija sustav zaštite okoliša i daljnja demokratizacija donošenja odluka. Jednom riječju radi se o jednom vrlo dobrom zakona koje sigurno u prvo čitanju treba prihvatiti, a vjerujem da će se u drugom čitanju na osnovu rasprava koje danas provodimo sam tekst zakona i poboljšati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Razlozi zašto je ovo Izvješće za razdoblje od 8 godina, dakle 1997. – 2005. navedeni su u uvodu ovog Izvješća. U tom razdoblju osnovana je Agencija za zaštitu okoliša 2002. godine. 2003. godine osnovan je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. pitanje okoliša, pitanja okoliša su jedan od prioriteta. Pa i da nisu niti uvjet niti prioritet stanje okoliša je više nego naš interes, odnosno tako bi trebalo biti. U krajnjoj liniji to je pitanje opstanka nas samih. Kako se radi o izuzetno velikom broju područja, velikom broju pitanja, još većem podataka po svakom pitanju ili području što je zbog rascjepkanosti stvaralo probleme te tražilo standardne i sustavne, standardna i sustavna mjerenja, a ne obratno, što je bio čest slučaj, što je tražilo usklađivanje metodologija cijeli obavljeni posao može se smatrati uvodom za jedan sljedeći korak, a to je informacijski sustav zaštite okoliša koji dugoročno rješava ta pitanja. U komentaru ovoga Izvješća zadržao bih se na jednom dijelu, i to onom koji se odnosi na vode. I odmah bi citirao jednu rečenicu iz Izvješća, čista voda nije neiscrpno prirodno dobro pa je stoga trebamo zaštiti od onečišćenja i racionalno koristit. Jednostavno, kratko i jasno za reći, izgovoriti, napisati da. Ali provesti svakako to je već nešto drugo, nažalost teže. Republika Hrvatska je bogata vodama, odnosno vodom uz ogradu uvjetovanu možda nepovoljnim prostornim i sezonskim rasporedom. Godišnje zahvaćenje vode za stanovništvo i gospodarstvo bez hidroenergetike iznosi 1,04 milijardi prostornih metara. To je oko 4% vlastitih voda, što znači da količina nije ograničavajući čimbenik korištenja voda. Iz javnih vodoopskrbnih sustava opskrbu ima, odnosno imalo je u 2002. godini prema Izvješću 76% stanovništva. Veliki dio odnosi se na vodoopskrbu iz malih sustava koji su uglavnom van kontrola, naročito kontrola kakvoće vode. Mora se reći i to da postoji opravdanje za takovo stanje. Lokalni vodovi izgrađivani su u neka prošla vremena, obično inicijativom kako se to zvalo grupe građana i zato tolika rascjepkanost. Takovi sustavi pored navedenog da su uglavnom kontrole kakvoće imaju i visoku cijenu koštanja prostornog metra radi nestručnog održavanja, nestručnog rukovanja, gubitaka u mreži, gubitaka u mreži koji obilato premašuju prosječnih 40% za Republiku Hrvatsku. A nije teško izračunati ni koja je cijena tih 40% prosječnih gubitaka recimo u jednoj godini. U odnosu zahvaćenih voda po korisnicima nešto upada u oči. Za navodnjavanje samo 2%, a za, a na površinama od oko 700 hektara, 7 tisuća hektara. Što se tiče kakvoće površinske vode u izvješću stoji da je ona praćena na oko 270 mjesta, da su površinske vode crnomorskog sliva recimo u drugoj i trećoj vrsti kakvoće, da postupanja postoje uglavnom sezonska i da je mogućnost samopročišćavanja uglavnom zadovoljavajuća osim središnjeg dijela Save i pritoka. Ne mali udio u površinskim vodama su tranzitne vode. One jednim dijelom dolaze iz članica Europske unije Dunav, Drava, Sava, Mura gdje su pitanja zaštita voda riješena ili su u pitanju rješavanja ispred Republike Hrvatske. Onaj drugi dio svakako povremeno problematične kakvoće dolazi iz susjedne Bosne i Hercegovine i to se najviše reflektira na Savu. Potpuno je shvatljivo da su rijeke i jezera crnomorskog sliva opterećenije organskim tvarima od rijeka i jezera jadranskog sliva. Podzemne vode središnjeg i istočnog dijela područja crnomorskog sliva sadržavaju visoke koncentracije i željeza, pa i mangana, amonijaka i arsena, ali su oni jasno je prirodnog porijekla. Radi se naime i drugom i trećem vodonosnom sloju. Opća je ocjena da je stanje kakvoće podzemne vode dobro izuzimajući prvi vodonosni sloj. To obvezuje poduzimanje svih mjera da se takovo stanje i zadrži. Ono što je stalna potencijalna opasnost i veliki nesrazmjer u priključenosti stanovništva na kanalizacijski sustav u odnosu na vodoopskrbu 43% u odnosu na 76%. O uređajima za pročišćavanje otpadnih voda da se i ne govori, no ne može se poreći da se i tu kreće naprijed unatoč činjenici da se radi, da je za to potrebno izuzetno velika ulaganja. Ako se malo prati što se na tom polju događa uočava se nešto drugo, naročito nakon nekih incidentnih situacija kao što je bilo nedavno u Karlovcu sa na žalost i tragičnim posljedicama. Evidentno je naime da postoji nazovimo ih tako povlašteni zagađivači. Obično su to dominantni pogoni u nekom mjestu, dobrostojeći, zapošljavaju solidan broj ljudi što je od interesa za lokalnu zajednicu. To je razumljivo, pa se onda pomalo blagonaklono gleda na njihove propuste, nadležne inspekcije imaju pomalo različite kriterije, jednostavnije se to kaže gledaju kroz prste. Ima još nešto kada su u pitanju vodotoci to je gotovo navika baci ili pusti u vodu, voda će odnijeti. Samo treba voditi računa da i nizvodno netko živi. Izvori zagađenja u Republici Hrvatskoj nisu bili uzročnici prekograničnih posljedica što ohrabruje, no činjenica je i to da su pronosnici izuzetno moćni samopročišćivači. Sustavno praćenje kakvoće površinskih kopnenih voda se stalno unapređuje, standardizirane su metode, potpisani su sporazumi koji reguliraju to pitanje sa susjednim državama, osnovane su određene komisije. Za očekivati je da će jedinstveni informacijskih sustav zaštite okoliša u svemu tome pripomoći. I za kraj, da se vratim ipak na suho, gospodine državni tajniče jedna primjedba na ovom izvješću na strani 11 tumač kratica. Ako je CO2 ugljični dioksid, onda je i CO2 ekvivalent ugljičnog dioksida, a ako je CO2 ekvivalent i ugljikovog dioksida onda je i CO2 ugljikov dioksid. Hvala. I H2O je isto ekvivalent za vodu. Poštovani potpredsjednik Doma, zastupnik Luka Bebić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, gospodine državni tajniče. Ovo izvješće koje obuhvata jedan duži period od od '97. do 2005. godine o stanju zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj ja bih posebice apostrofirao jedan aspekt tog tog problema i fokusirao se na stanje koje imamo na jadranskom području

na neki način, pokrenuto je niz inicijativa, ali na razini čiste dnevne politike, a ne u smislu studioznog i stvarnog rješavanja pitanja dotoka slatkih voda kroz Neretvu u more

gdje su uložena znatna društvena sredstva da se dođe do tih poljoprivrednih površina gdje su kvote tog zemljišta četo puta ispod razine mora što znači da je količina slatke vode koja dotokom Neretve dolazi u donje dijelove pri moru takva da jedino ona može osigurati, dotok te slatke vode može osigurati …/Govornik se ne razumije./… sustav da funkcionira onako kako je zamišljen, odnosno da daje odgovarajuće ekonomske efekte zbog čega je i cijeli proces …/Govornik se Već dugi niz godina na žalost dolazi do preusmjerenja velikih količina pritoka, vode iz pritoka lijevog zaobalja Neretve. Usmjeravanjem tih vodnih tokova prema slivu Trebišnice da bi se uglavnom te vode koristile u proizvodnji električne struje. Na stranu to što se na taj način zapravo ekonomski interesi stavljaju iznad ekologije kao takve i narušava poznato načelo da se ne mogu preusmjeravati vodni tijekovi iz jednog sliva u drugi bez naravno studija, suglasnosti država itd. Mi danas imamo situaciju da ona rijeke i pritoke s lijeve obale Neretve koje su hranile zapravo veći dio i predstavljale veći dio ukupne vode neretvanskog sliva sada idu prema sustavu Trebišnice, osiromašuje se dotok slatke vode u Neretvi, a time se postiže, odnosno efekt je takav da prodor morske vode sve više i više u unutrašnjost dolazi do izražaja ugrožavajući ne samo cijelu Neretvansku dolinu koja pripada Republici Hrvatskoj, nego ugrožava i površine, poljoprivredne površine i uopće onaj dio poviše oko Čapljine i poviše Čapljine. Nekada su količine te slatke vode sprječavale prodor mora do takve dubine kao što je recimo Metković ili Čapljina. Danas više toga nema. Sva ona ulaganja koja su bila u to da se dođe do produktivnih poljoprivrednih površina, sada su ugrožena jer se putem kapilarnog uzgona sol vraća u gornje horizonte zemljišta i dolazi do zaslanjivanja zemljišta. Ako je gospodarski interes sliva Trebišnjice Republike Srpske i BiH-a da se proizvede što više električne energije, s time da se zahvaća u drugi sliv, onda je i ekonomski interes da se ne ugrožava plodnost već melioriranog poljoprivrednog zemljišta u dolini Neretve i da se ne ugrožava plodnost tla gdje su uložena ogromna sredstva, na taj način da se ponovo dolazi do zaslanjivanja velikih površina, ugrožavanja trajnih kultura koje su dole a posebice agruma a da ne govorim ugrožavanja uopće poljoprivredne proizvodnje posebno povrćarske, voćarsko-vinogradarske proizvodnje proizvodnje Prije tjedan dana je bila u Neumu konferencija zemalja članica Jadransko-jonske inicijative koja je sastavljena Jadranskog mora od Grčke, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Italije, da se na kojoj konferenciji je bio pokušaj da se istakne prioritet značenja gospodarskih potreba ispred ovih ekoloških, pa je prijedlog bio za tu rezoluciju ili kako se zove, deklaraciju, rezoluciju koja je donešena neki dan u Neumu. Hrvatska je delegacija odbila taj prijedlog. Nismo prihvatili to jer bi bili glasovali, ne bi se uopće ni donijela deklaracija, jer smo tražili da se ne samo hranjenje voda Neretve nego i svih onih podzemnih vrela od ušća Neretve do Stona gdje postoje razvijena marikultura, gdje se i školjkarstvo i uzgoj i uzgoj ribe prilično razvio u zadnje vrijeme, zato što tamo postoji …/Govornik se ne razumije./… voda koja dolazi iz dakle iz tih podzemnih izvora. Na taj način se stvara jedna takva takva sastav da tako kažem odnosa morske i slatke vode, da je to ta proizvodnja i zbog toga je i moguća takva kakva je, visokog kvaliteta. Upozorio sam, jer sam bio dolje na tom sastanku da se ugrožava cijeli taj sustav i gospodarski i ekološki, jer su negativne posljedice, narušava se postojeće ekološko stanje dole. I isto tako da se ugrožava proizvodnja u ribarstvu i marikulturi na tom području. Nije samo bio taj aspekt tu istaknut, nego i naša, posebno hrvatska inicijativa da se posebno raspravi o Jadranskom moru kao zapravo, zatvorenom moru gdje nije moguća izmjena morske vode zbog što je Otranska vrata i onog položaja, tako uska Otranska vrata i struje morske koje zapravo izmjenu vode čine daleko na duži rok nego što bi to bilo u normalnim okolnostima i da je potrebno da sve zemlje koje se, nadziru i čiji su dijelovi Jadranskog mora od Grčke, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Italije, da se posebno o tome raspravi na posebnim sastancima što se tiče Parlamenata, a naravno i Vladinih institucija. Prema tome, mi, krajnje je vrijeme da mi taj problem ne samo kroz izlovljavanje, ribarstvo itd., nego ono što možemo očekivati u budućnosti, a očekivati u budućnosti možemo samo ekscese, možemo samo udare, možemo samo izlijevanje balastnih voda ako bude veliki promet naftom i naftnim derivatima. Dakle, cijelo to područje je potencijalno ugroženo i mislim da naša država i izvršna vlast i Sabor o tome moraju posebno voditi računa. I ne samo voditi računa nego i inicirati odgovarajuće dogovore i razgovore kako bi se kroz zakonodavstvo pojedinih država i učinkovite inspekcije učinile krajnje nemogućim takvi mogući ekscesi koji mogu ugroziti znači ne samo turizma nego zapravo ugroziti floru i faunu Jadranskog mora, a onda i stanovništva koje živi na obalama Jadranskog mora i posljedice koje mogu biti ne samo kažem na ekološkom i velike posljedice negativne posljedice na gospodarskom planu. Dakle, na primjeru Neretve sam želio pokazati da naša država mora u skladu sa međunarodnim konvencijama svaki pokušaj preusmjerenja vodnih tokova koji su jamčeni i po međunarodnim konvencijama i po zakonodavstvima pojedinih država, da svaki takav pokušaj u začetku spriječi dogovorima i razgovorima, a ako ne onda i drugim sredstvima da se to više u budućnosti ne bi događalo. A ova voda koja ide sada prema Trebišnjici već je ugrozila postojeći eko sustav i proizvodnju u dolini Neretve. **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Moram reći da me iznimno veseli u ovoj današnjoj raspravi da kolege govore o pojedinim problemima, o pojedinim područjima unutar ove ove tako razgranate i velike problematike kakvu sadrži zakon i ovo izvješće o stanju okoliša, što samo znači da svi mi svatko na svoj način i svatko na svom području poznajemo neke probleme možda bolje od nekih drugih. Tako ću se ja zadržati naravno na području koje je meni najviše blisko, to je kultura. A kultura je u ovoj današnjoj našoj problematici vezana uz turizam koji je također istaknut i u zakonu i u ovom izvješću kao jedna od posebnih stavki. Naime, kada govorimo o turizmu onda i ovo izvješće kaže kako turizam postaje najbržom rastućom industrijom u svijetu te je glavna osnovica razvitka mnogih zemalja, a uz turizam se razvija dakako i onaj kulturni turizam od kojeg svi mnogo očekujemo ne samo u nekakvom prihodovnom smislu nego i u smislu toga da svijetu pokažemo kakva smo zemlja s kakvom kulturnom tradicijom, da oduvijek zapravo pripadamo Europi itd. E sada, kada je E sada, kada je riječ o turizmu i njegovu rastu kao vodećoj industriji u svijetu tada pitanje zaštite i očuvanja okoliša nije i ne može biti samo vezano uz onečišćavanje marina, uz čuvanje atraktivnih područja, rijeka, zaštićenih parkova prirode, flore, faune što je naravno razumljivo da se mora čuvati. Riječ je o očuvanju okoliša u urbanim sredinama vezanima upravo uz kulturu, uz specifična događanja povezana uz turizam a to su festivalske djelatnosti. Mi naime u Hrvatskoj imamo više festivala nego nekoliko europskih zemalja zajedno a moram reći premda će nekima to od vas možda zazvučati i banalno imamo manje zahoda vezanih uz ta festivalska događanja odnosno možda ih imamo na nivou nekakve Albanije ili slične zemlje. E sad, što se događa kad 12,5 tisuća ljudi uđe u pulsku Arenu da bi prisustvovalo jednom mega koncertu koji ima svoju stanku ili pauzu. Događa se to da barem jedna trećina od tih ljudi u toj pauzi ima nekakve prirodne potrebe. Godinama ja pratim događanja u pulskoj Areni a to bi se moglo isto tako primijeniti i prigovoriti i Splitu i njegovu Peristilu samo u dakako mnogo manjim brojčanim odnosima. Godinama na razno raznim skupovima pokušavam razne recimo pulske gradske oce pitati zašto ništa ne učine za tu infrastrukturu pulske Arene, jedne građevine o kojoj ne trebamo posebno govoriti, koja je zaštićena UNESCO-om i ne znam što, koja se devastira, koja se naprosto devastira jer ljudi ne znaju što će napraviti sami sa sobom. I kad vam recimo samo tisuću ljudi krene oko Arene onda tada onečišćuju ne samo zrak, zemlju nego i jedan kulturni objekt kojeg treba zaštititi. Nažalost, o tom problemu ovo izvješće ne govori ništa. Ja ne znam u kojem bi se to zakonu morala naći problematika urbanih sredina ne samo onoga što se zbiva u marinama i na rijekama da bi shvatili do koje mjere činimo jedan kulturocid u vrijeme ljetnih događanja koja traju po dva, tri mjeseca. Da li je to pitanje ovoga zakona ili nečega drugog ja ne znam ali kada postavljamo pitanje konkretno ovdje iz ovoga izvješća kako Hrvatska može ostati Mediteran kakav je nekad bio tada mislim da ovakva problematika mora doći na dnevni red jer je pitanje infrastrukture vezane uz kulturnu baštinu koju mi želimo pokazivati strancima eminentno pitanje. I moram reći da sam ne jedanputa čula čak i od inozemnih delegacija koje su bile pozivane na naše festivale upravo takvo pitanje. Peristil kojeg štitimo na sve moguće načine čak se više neko vrijeme neće u njemu niti igrati predstave da bi se zaštitio i od buke, i od kulisa i od svega onoga što se zbiva oko pripreme jedne predstave. Taj Peristil prima 750 ljudi po predstavi i kad dođe stanka jedne Aide koja traje četiri sata barem polovica tih ljudi baulja po Splitu po razno raznim picerijama i kafićima da bi obavila svoju prirodnu potrebu. Molim, mene nije sram govoriti o tome jer smatram da je to doista jedan problem koji treba praktički rješavati pa čak i u okviru ovakve teme, ozbiljne teme kakav je Zakon o Zakon o okolišu kao i izvješće. Kažem, vezano je uz ono što najbolje poznajem. Mnogo manje poznajem situaciju kada se dogodi nekakva havarija u marini, kada se neka rijeka onečisti ali ne mislim da je ovo manje važno pa bi eto možda čak i ovom prilikom uputila zamolbu kolegama iz Istre da nešto konačno probaju poduzeti oko te famozne Arene s kojom mašemo po svijetu, u čije programe ova država ulaže veliki novac ali nažalost lokalna samouprava ne ulaže niti jedne lipe da bi postavila deset ekoloških zahoda. Hvala. Hvala, gospodine potpredsjedniče. ja bih svojoj kolegici htjela ispraviti netočan navod. Mislim da je ona greškom spomenula samo unutrašnjost pulske Arene. Ja vjerujem da vi znate da u pulskoj Areni postoje sanitarni čvorovi a to što netko radi po gradu ili okolo grada to je stvar njegove nekulture. Ja živim u Rijeci i mogu vam reći da svako jutro sve ulice su onečišćene isto tako, znači to nema nikakve veze niti sa pulskom Arenom niti sa kulturnim događanjima nego se radi o neodgojenim građanima koji mokre po svakom kantunu kako mi kažemo. Prema tome, to nije stvar niti bilo kakvog kulturnog događanja niti u Areni niti na Peristilu, to je problem svih naših gradova. I mislim da ne možemo sada po svakom gradu stavljati ekološke WC-e za to ali mislim da bi svejedno isto to bilo Luka (HDZ)** Sve se to u okviru tolerantnih dopuštenja da se govori i kad nije zapravo ispravak netočnog navoda. Zato budimo tolerantni i dalje, ništa nam to neće. Hvala lijepa. Ima riječ gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Kad govorimo o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj najčešće se orijentiramo na dvije sastavnice okoliša, to je zrak i vodu zaboravljajući tlo odnosno kad i govorimo o tlu govorimo o korištenju i namjeni ali vrlo malo o gospodarenju zemljištem u cilju održavanja njegove temeljne funkcije, a to je stanište za biljku, stanište za biološku raznolikost. Ali isto tako malo govorimo o važnosti tla u gospodarenju sa vodom. Govorimo o onečišćenju zraka, oštećenju ozonskog omotača i s tim u svezi klimatskim promjenama što smo dosta ukazivali prilikom razgovora o ratifikaciji Kyotskog protokola. Često govorimo i o kakvoći voda, prije svega onih namijenjenih za piće, za domaćinstva ili pak o onečišćenju voda i prečiščaćima odnosno nedostatku prečišćavanja voda. Isto tako ukazujemo na osnovne gospodarske sektore, industriju, energetiku, poljoprivredu, turizam koji najjače utječu na sastavnice okoliša. Kad govorimo o korištenju zemljišta govorimo najčešće sa stajališta prenamjene i trajnom gubitku oranica i nasada u građevno zemljište i prometnice što je neizbježno. Našla sam podatak da smo u ovih 8 godina izgubili 10 tisuća hektara prije svega plodnog tla. Da li je to puno ili malo teško je prokomentirati, ali mislim da vrlo malo govorimo o obradi gnojidbi i drugim agrotehničkim mjerama koje vode ka osiromašenju i degradaciji poljoprivrednih zemljišta. Kad ukazujemo na kemijsku i fizičku degradaciju važno je progovoriti o gnojidbi. Da li nas zadovoljava potrošnja gnojiva po jedinici obradive površine od 250 kilograma odnosno 80 do 90 kilograma aktivne tvari što nije dovoljno čak niti za iznošenje sa prinosom, a kamoli da možemo kvalitetno gospodariti sa hranjivima, planirano gospodariti da ne osiromašimo tlo ili kako to u narodu kažemo da to tlo ne raubamo. Trošili smo u prosjeku 170 do 180 kilograma aktivne tvari što je negdje u gnojivima oko 600 kilograma gnojiva. Kombinati su čak trošili i dvostruko upravo u cilju da bi se približili kako europskim prinosima, ali prije svega prinosima rentabilne proizvodnje. Mi danas ne unosimo niti organska gnojiva. Ako znamo da je prepolovljen stočni fond. Nažalost od 1991. kada smo imali blizu milijun tisuća, milijun komada goveda odnosno 957 tisuća u 2005. taj Fond je iznosio svega 466 tisuća i prema tome mi vrlo malo vraćamo organska gnojiva u tlo. S druge strane mi nemamo plana zelene gnojidbe. Nemamo plana u poljoprivredi … /Govornica se ne razumije./ … tla što se ranije čak propisivalo zakonima. I upravo organska tvar ili kako to stručnjaci zovu humus utječe prije svega na strukturu tla zatim na vodozračne odnose u tlu i prije svega na gospodarenje sa vodom. Ako sada znamo da ne unošenjem znači organskih gnojiva paralelno humus se razgrađuje, tla se osiromašuju, kapacitet za vodu se smanjuje, prema tome mi vodimo tla ka pustinjskim tlima. Suša je svakako posljedica nedostatka oborina, ali uz bolje gospodarenje posljedice suša mogu biti i manje. Jednako tako moramo otvoriti i pitanje koliko bi se otpada prije svega komunalnog otpada moglo reciklirati u pravcu korištenja organskih gnojiva jer kažem zaista naša tla se iz godine u godinu osiromašuju. Nema pouzdanih podataka o potrošnji pesticida. Procjenjujemo da trošimo oko 2 i pol kilograma aktivne tvari. No nažalost o stručnosti primjene teško je i govoriti kad znamo da u poljoprivredi radi svega 8 i pol posto srednje obrazovanih ljudi odnosno svega 0,5% s višom i visokom školom. Pitanje rezidua itekako je važno za ekološku poljoprivredu koja danas bilježi 7 tisuća 600 hektara. Ali nažalost to je svega 0,2% ukupnih površina što laboratorijski rečeno da je naša ekološka proizvodnja još u tragovima. Naša tla su kisela ili ako kažemo da je 50% tala gotovo kiselih činjenica je da mi ne unosimo kalcij kao važan regulator ovog svojstva. U Europi je kalcijevo gnojivo obveza unošenja u tlo. Kod nas smo ga tek stidljivo uveli u gnojiva kao novu vrstu gnojiva. Poseban problem je erozija kojom je zahvaćeno gotovo 50% površina. Na klimu i reljef teško možemo utjecati. Ali zato na vegataciju i antropogeni utjecaj itekako mogu biti pod kontrolom. Tu svakako ubrajamo lošu obradu. razumije./ … rijetkog sklopa u odnosu na biljke gustog sklopa, nužnost uvođenja, što ukazuje na nužnost uvođenja održivog razvoja ali i usmjeravanja poticaja upravo ka onim kulturama koje zadržavaju tlo duže pod vegetacijom čime se erozija smanjuje. U izvješću se govori o teškim metalima i o njegovom da kažem lokalnom karakteru. To je činjenica i mislim da boljom kontrolom industrije odnosno boljom kontrolom zagađivača svakako će se kontrolirati onečišćivač i prema tome taj segment može biti pod kontrolom kao što u zadnje vrijeme imamo i smanjivanje zakiseljavanja tala kiselim kišama jer je i Europa počela kontrolirati emisije zraka iz svojih industrija i prema tome već se osjećaju te intervencije. O … /Govornica se ne razumije./ … tala u dolini Neretve govorio je potpredsjednik međutim složit ću se samo u djelu s njim. Jer ipak mi praktički 10 godina ne održavamo sustav. Podzemne vode su se podigle, a zaslanjivanje od podzemnih voda nažalost je daleko, daleko veće nego što je eventualna su navodnjavanja ili dotoci sa slatkom vodom. Činjenica je da pritisak slatkih voda mogao to umanjiti ali mislim da cijeli sustav nije mogao biti baziran na dotoku slatkih voda već je morao imati i druge regulacije, a to je ono što još uvijek ja mislim nije definiran do kraja vlasnik. Nije regulirana kontrola toga sustava u potpunosti i od tuda salinizacija je očito sve jača i jedno od najplodnijih tala moglo bi sutra postati isto tako pustinjsko. U Zakonu o zaštiti okoliša svega jedan članak govori o tlu. Mislim da je to članak 18. od svega 233. I normalno da je to zakon koji ne može to sve regulirati i to upravo ukazuje na nužnost izrade Zakona o zaštiti tla koji bi sustavno pratio stanje tla kako po pitanju rezidua pesticida teških metala tako, jednako tako regulirao usporavanje kemijskih i fizičkih degradacija tala i boljom agrotehnikom i boljim gospodarenjem a sve u cilju očuvanja zdravih i ekoloških funkcija tla. Ako se ovim zakonom obvezuje da u tijeku jedne godine mora donijeti strategiju održivog razvitka mislim da bi bilo dobro obvezati Vladu da upravo donese i Zakon o zaštiti tla jer se bojim da budemo li predugo čekali i nećemo li uvesti mjere upravo kvalitetnog i održivog gospodarenja tla dok riješimo sve ove nedostatke na koje već ukazujemo kada je u pitanju zaštita okoliša. Tada će biti prekasne intervencije da dovedemo dovedemo tla u jedno normalno, održivo stanje jer to su procesi dugoročni i često čak i bespovratni. I na kraju krajeva željela bih pročitati ovdje jedan tekst koji je kolega Rožić upotrijebio u negativnom kontekstu. Zbog rastućih potreba za proizvodnjom hrane šire se poljoprivredne površine, intenzivira proizvodnja, povećavaju količine sredstava za zaštitu, vrše se razne manipulacije radi većih prinosa i bolje otpornosti i sve to neizbježno neizbježno dovodi do povećanog pritiska na okoliš, a ja ću samo dodati daj nam Bože takvog pritiska u Republici Hrvatskoj jer to će značiti da je konačno i našoj poljoprivredi krenulo, a sa okolišem ćemo zasigurno lako. Hvala lijepa. Luka (HDZ)** Na redu je gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, kolegica Čuhnil mi je dala jedan dobar uvod svojom završnicom i ovom raspravom. Naime, ovo izvješće koje je pred nama zaista sveobuhvatno i dobra je osnova za daljnje praćenje u zaštiti okoliša. Dolazim iz grada i županije koja je bila u posljednje vrijeme na žalost puni novinske stranice naslovi poput onih “u Sisku se umire od karcinoma“ koji još više izazivaju sumnju kod građana, pa ja bih rekla gotovo već i paničan strah i kad god se pojavi u rafineriji i malo tamniji dim građani već reagiraju. To je i dobro, jer se svijest o zaštiti okoliša zaista povećava, a vidimo iz ovog izvješća koje je pred nama da do devedesetih godina smo imali možda i još katastrofalniju situaciju ali nismo pratili ovo područje ma koliko su tvornice u ono vrijeme i veliki industrijski centri, napomenula sam dolazim iz Siska, iz rafinerije koja je imala službu zaštite okoliša već i prije devedesetih godina, ali u javnosti te situacije i ti podaci nisu bili poznati. Što se događa od devedesete godine? Na žalost u ovom mom području bijesni Domovinski rat ja bih rekla koji je isto tako ostavio itekako puno traga. Jutros smo započeli raspravu sa minama, a i oni su onečistile okoliš itekako. Ovdje ih na žalost jako malo spominjemo ali one isto tako sudjeluju i na onečišćenje okoliša i to tla, pogotovo tla i ovog poljoprivrednog zemljišta koje je kolegica Čuhnil rekla. Međutim, mogu reći da u ovih posljednjih godina četiri, pet godina i lokalna samouprava a i Vlada čini čitav niz mjera da spriječi ne samo onečišćenje zraka, jer veliki zagađivači nisu samo Sisak. Tu je još čuli čuli smo kod rasprave o Sisku i Brod. U mojoj županiji tu je i Kutina koja je Petrokemija jedna velika kemijska industrija koja je inače svojom proizvodnjom opasna po svoju okolinu u kojoj djeluje. No, takve velike industrije koje su smještene neposredno u centrima gradova čine znatan pritisak rekla bih na okoliš. Međutim, gledano u odnosu na cijelu Hrvatsku, stanje u ovim nekim velikim industrijskim centrima zaista je zabrinjavajuće, jer i pored onoga što sve se čini u zakonodavstvu, u zaštiti velika poduzeća još uvijek ne ulažu dovoljno prije svega u modernizaciju svojih pogona da bi ovo spriječili. Zato ću se sada vezati i na zakon jer je objedinjena rasprava, pa mislim da je jako dobro što je upravo ovo u ovom prijedlogu novoga zakona u člancima od 17. do 29. konačno za razliku od ovog starog zakona uključene su sve sastavnice okoliša u jedno iako je nadležnost u okviru više ministarstava. Ali znači da će se sve pratiti. Isto tako, mislim da Vlada mora, a ne može kako je predviđeno člankom 153. stavkom 1. u posebnim propisima koje treba donijeti operaterima i strože obveze od propisanih graničnih vrijednosti emisija ako poboljšanje stanja u okolišu nije moguće ostvariti nekim drugim mjerama. Jer onda će tvornice činiti ono – ako mi se ništa ne dogodi to smo vidjeli nekoliko puta na primjeru rafinerije koja je započinjala modernizaciju pred pet godina pa ništa nije napravila, evo sve do prošle godine dok se nije krenulo sa ovim klausovim postrojenjem, ali to nije kraj. Klaus je najmanji problem ja mislim u rafineriji. On će jedino tu paniku u gradu spriječiti jer neće se više taj neugodni miris osjetiti, a mislim da je daleko veće onečišćenje od drugih stvari kad je kad je pitanje rafinerije. No međutim, ne mogu ja reći da dolazim iz kraja koji je eto crna ekološka mrlja mada po ovome što se događa u medijima jest mi imamo i ležimo na prekrasnim vodom bogatom području na našim rijekama koje na žalost opet su onečišćene utjecajem ovih velikih industrijskih postrojenja. Ali evo, naš potpredsjednik Sabora je spominjao dolinu rijeke Neretve. Ja ću spomenuti rijeku Kupu koja isto tako je onečišćene polikloriranim bifenilima ali ne iz Republike Hrvatske nego iz kontaminacije vodnoga okoliša iz Bele krajine u Sloveniji gdje je prije desetak godina još taj utjecaj bio velik. Nećete vjerovati da se u ribama u našem slivu na području rijeke Save i Kupe još uvijek osjeća prisustvo ovih tvari. Dakle, mi moramo zaista povesti računa da u zaštiti okoliša mi ne gledamo samo sebe i svoje probleme, nego i probleme naših susjeda i tu moramo biti kod potpisivanja razno raznih ugovora i međunarodnih sporazuma I imamo još jedno bogatstvo ja bih rekla dragim Bogom dano i prirodom, a to je naš park prirode Lonjsko polje koje je jedinstveni park i koji u svom sastavu ima i dva izvanredno očuvana sela graditeljske baštine na tragu onoga što je govorila kolegica Martinčević o očuvanju naše kulturne baštine. To je selo Kraplje, selo europske graditeljske baštine. Zašto ga spominjem i selo Čigoč, selo roda. To su dva sela jedinstvena u cijeloj Europi očuvana sa starim našim hižama. No međutim, nećete vjerovati da je ovdje zrak i utjecaj okoliša isto tako učinio svoje. stogodišnja pa i više od sto godina stara hrastovina načeta je na tim kućama upravo utjecajem ovih onečišćenja. Evo zaista na kraju istakla sam samo neke probleme, pa bih vas molila da isto tako možda razmislimo i o formulaciji u članku 2. u točku 3. predloženog Zakona gdje se kaže da se zahvatima u okolišu smije utjecati na kakvoću življenja, zdravlja ljudi, biljnih i životinjski svijet u okvirima održivog razvitka. Ja razumijem što se htjelo. No međutim možda bi se nekako drugačije trebala formulirati ova rečenica, jer ovo upravo predstavlja na neki način i nekakvu opasnost rekla bih vrlo često od pritisaka da se se, što ne bi trebalo biti okvir održivog razvitka ja ću reći jednim govorom provuče kroz održivi razvitak. Možda da se ta formulacija više postroži. I evo, mislim da još nešto moramo napomenuti i predlažem još nešto. U ovom članku koji se odnosi na rok kada se trebaju sve ustrojiti prema predloženom novom Zakonu, članak 75. stavak 1. kaže u članku 220. odnosi se na taj članak, određuje se po meni čak i predug rok za ishođenje objedinjenih uvjeta u roku od 3 godine od dana stupanja novog na snagu. Znači da se operateri i svi oni koji moraju prilagoditi svoja postrojenja dajemo im rok čak 3 godine, jel od donošenja zakona. Možda bi se taj rok, ne vjerujem da će oni biti zadovoljni skraćenjem roka, ali trebao ipak skratiti. Evo, u svakom slučaju ovo je dobar zakon, treba ga podržati. Ma koliko primjedbi bili u negativnom smislu za ovaj zakon i za ovo izvješće mislim da prvi puta imamo i jedno takvo sveukupno izvješće koje će biti dobar temelj za praćenje zaštite u okolišu i jedan dobar zakon koji će uz sve ove primjedbe koje su kolege iznesli i koji će možda i udruge neke iznijeti biti još i popravljen. Evo, hvala. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Velimir Pleša. Izvolite. **Pleša, Velimir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. nakon gotovo cjelodnevne rasprave potpuno je jasno kako je i ovaj Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša kao i Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od '97. do 2005. godine pobudio veliko zanimanje zastupnika. I što je potpuno normalno, budući da naše bogatstvo gotovo mogli bismo reći najveće bogatstvo države Hrvatske upravo je u očuvanju, očuvanoj pitkoj vodi, očuvanim šumama, očuvanom Jadranu, očuvanom zdravom tlu. To je naša najveća prednost na mega tržištu ujedinjene Europe. No, usprkos toga galopirajuća ekološka kriza kako na globalnoj tako i na našoj lokalnoj razini zahtijeva da zaštita okoliša preraste od hobističkog djelovanja entuzijasta u prioritetni način ponašanja i djelovanja svih društvenih institucija, a naročito Vlade Republike Hrvatske. Uništavanjem i nerazboritim korištenjem prirode ugrožen je i sam čovjek. Jer okoliš postaje izvorom stalnih prijetnji, kako zagađenja, otpada, novih bolesti, sveobuhvatnom razornom moći. Čovjek je izokrenuo pojam upravljanja svijetom i sam sebi dodijelio ulogu svemoćnog vladara koja mu u početku svijeta zasigurno nije bila podijeljena. Raširenost problema povezanih sa zagađivanjem i uništavanjem okoliša tiče se svih nas, svih ljudi. Samo svjesno preuzimanje odgovornosti i zajedničko djelovanje svih združenih i povezanih istom sudbinom može i treba donijeti prikladno i djelotvorno rješenje globalne ekološke krize. Mnogi problemi u okolišu uzrokovani su prekomjernom potrošnjom, posebno izraženom u razvijenim zemljama. Zbog toga je upravo potrebno poticati i stjecati osjećaj za globalnost. Jer veće znanje i poštovanje različitosti kultura i naroda u svijetu pomaže shvatiti posljedice sebične potrošnje. Strategija ne u mom dvorištu ne rješava ekološki problem već ga samo premješta k onima koji se ne mogu oduprijeti nasilju nad okolišem. Čak ni uzrećica "Misli globalno, djeluj lokalno." Nije sasvim prikladna. Potrebno je naučiti i potrebno je spomenuti kako će nas i zakoni pa u neku ruku i ovaj zakon o kojem danas raspravljamo, koji će biti efikasniji u zaštiti okoliš stajati i nešto komocije. Primjerice, jeftiniji avionski letovi postaju rutina, iako su mnogo neprijateljskiji prema okoliša od vlakova ili autobusa. Odricanje do nekog stupa je nužno ako želimo smanjiti oštećenja okoliša s globalnim posljedicama. Nužno je naročito i kritičko mišljenje. Svjesni građani moraju biti sposobni procijeniti složene informacije i donijeti odluke o stvarima koje ne možemo lako predvidjeti. Iako je potpuno jasno kako je za sve to potrebno i određeno dobro obrazovanje i obrazovanost ljudi i da je to vrlo važno kad se tiče zaštite okoliša svakako je potrebno napomenuti da i u Hrvatskoj već postoji takvo obrazovanje, od vrtića čak pa do srednje škole, a naročito onda kasnije i na fakultetima. Iako imam osjećaj da ponekad se čini da je to samo deklarativno jer izvan učionice djelovanje nije usklađeno sa uočenim stanjem okoliša. Primjerice, broj automobila drastično raste, dramatičan porast emisije CO2 prijeti nepredvidivim posljedicama. U zadnjih 50 godina između polovice i petine ekosustava promijenjeni su ljudskom aktivnošću. Unatoč povećanju kako obrazovanosti tako i naročito znanstvene pismenosti javna svijest i razumijevanje ekoloških problema je nisko. Ljudi čak naivno nasjedaju na ponude čistih izvora energije kao što je vodik, ne povezujući proizvodnju vodika sa potrošnjom prljave energije. Ili primjerice na proizvodnju etanola kao energenta koja zahtijeva ulaganje drugih oblika energije i izaziva mnoge nepovratne promjene. Poštovanje prema prirodi preduvjet je ekološke osviješćene građane, no čini se da samo učenje o tome nije dovoljno. Svakako je obrazovanje za okoliš mora sadržavati i odgojne postupke, ali ne samo što se tiče učenika, studenata, već i roditelja i svih ostalih građana. Zaista sam uvjeren kako će naročito ovaj Zakon o zaštiti okoliša pokazati i dokazati kako je ova hrvatska Vlada odlučna u zagovaranju zaštite okoliša i održivog razvoja kao svojeg prioriteta u zaštiti nacionalnog interesa. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Nema ga. Zatim, gospodin zastupnik Marko Širac. Izvolite. Gospodine potpresjedniče Hrvatskog sabora. Kod mog izlaganja u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice nisam radi nedostatka vremena uspio iznijeti sve ono što sam htjeo u vezi ovoga našeg Zakona o zaštiti okoliša pa mi dozvolite sad da ukratko iznesem svoje mišljenje. Htio sam dati kraći osvrt na instrumente zaštite okoliša, odnosno na odredbe članka 47. do članka 114. i ukazati kako će ovaj Zakon i njegova primjena djelovati na primjenu Zakona o prostornom uređenju, jer su postupci koji će se provoditi temeljem odredbi ovog Zakona direktno vezani na Zakon o prostornom uređenju i građenju i zapravo su prethodni postupak prethodni postupak jer se i ograničavajući su za primjenu pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju. To se prvenstveno odnosi na stratešku procjenu utjecaja planova i programa i odgovarajućeg strateškog dokumenta na okoliš. Naime, usklađivanjem odredbi jednog i drugog zakona sa regulativom mi moramo unijeti ove odredbe i u jedan i u drugi zakon i zapravo obadva zakona se na neki način moraju uskladiti. Naime, na čega se ta odredba odnosi? Ta odredba se odnosi na izradu prostornih planova kako županijskih, tako i gradskih prostornih planova za koje dosad nije trebalo ovu stratešku procjenu raditi, ali isto tako se ta odredba odnosi i na stratešku procjenu strateških objekata, krupnih infrastrukturnih objekata, krupnih industrijskih objekata. jedna mjera i jedan postupak koji ćemo morati provoditi prethodno prije nego što bi utvrdili tamo objedinjene uvjete za bilo za bilo za gradnju pojedinog industrijskog objekta je li ili krupnog infrastrukturnog objekta. To je jedno. Drugo, što po mome sudu treba posebno naglasiti da će u provedbi ovoga Zakona ministarstvo sad imati pravo kontrolirati tehnološke postupke u krupnim gospodarskim pravnim je li i gospodarskim subjektima svakih 5 godina ukazati da su tehnološki zaostali, pozvati ih i poticati ih na poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi popravili svoj utjecaj i svoj pritisak u odnosu na okoliš. To je vrlo važno pitanje i uz to da se zakonom daje pravo ministarstvu da kod izdavanja građevinske dozvole, ovaj uporabne dozvole za objekat utvrdi i nove uvjete, uvjete uređenja prostora i zaštite okoliša što u dosadašnjim rješenjima ovih zakona nije postojala. Po meni to je veliki napredak, jer će se u praksi naše inspekcije i naravno sve nadležne institucije moći vršiti kontrolu onoga šta se zaistinu u životu dešava. Već sam napomenuo oko prekograničnih zagađenja pa je i ovdje ovim Zakonom predviđeno da se uredi taj prekogranični utjecaj planskih dokumenata zahvata i postrojenja na okoliš, smatram to zaistinu kvalitetnim rješenjem jer mogu potvrditi i navesti čak niz niz činjenica o kojima je zastupnica Roksandić ovdje govorila gdje našim vodotocima dolaze onečišćenja iz nama susjednih država gdje najveći dio naših ljudi nije svjestan šta se u tim vodotocima nalazi, a poglavito da nam dolazi onečišćeni zrak i ugrožava naše velike šumske komplekse u Gorskom kotaru. I na kraju bih ako mi dozvolite još samo ukazao na pojedina rješenja u Zakonu, a to je članak 107. u kojem treba dopuniti stavku 2. kojom treba ugraditi odredbe konvencije o zaštiti sliva rijeke Dunava i državnim planom za zaštitu voda. Dakle, član 107. U članku 118. stavku 2. predlažem predlagatelju da još jednom razmotri odredbe točke 5., tj. da li informacijski sustav zaštite okoliša treba sadržavati podatke o prirodnim dobrima i korištenju prirodnih dobara obzirom da te podatke vode druge državne institucije i javne institucije kao što su npr. Hrvatske šume, vode, Ministarstvo prirode itd. Dakle, mislim da bi se to trebalo svesti samo na one prostore koji su prostornim planovima određeni kao posebna područja. Na odredbu članka 223. koja se odnosi na odgodu primjene članka 34. stavak 2. i članka 71. stavak 3. bilo bi dobro u Konačnom prijedlogu detaljno obrazložiti zašto se te dvije odredbe, zašto I u obrazloženju pojedinih odredbi treba iznijeti, izmijeniti obrazloženje iz članka 39. jer je ono obrazloženje članka 38. i obrazložiti detaljno sadržaj odredbe članka 39. koji se odnosi na dokumente održivog razvitka i zaštitu okoliša. Gospodine potpredsjedniče, još jedanput ističem da je ovo sveobuhvatni Zakon, koncepcijski vrlo kvalitetno napravit bez obzira što smo mi evo, u našim opservacijama ponudili eventualno popravke izričajne ili neke druge, rješenja i da će on omogućiti ostvarenja ciljeva koje smo si zacrtali u zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I konačno u ime kluba IDS-a gospođa zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac dodatno u ime kluba, pet minuta. Izvolite! Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa evo, možda još samo završno o nekakvim tehničkim stvarima koje možda bodu u oči a mogle bi se popraviti do drugog čitanja. Nekako se ne mogu oteti dojmu da se i u ovom segmentu želi centralizirati. Nema neke demokratske procedure izbora članova Savjeta za zaštitu okoliša, opet Vlada imenuje, a ide se tako daleko da ček ministar mora određivati naknadu za članove savjeta. Mislim da je to već zaista pretjerano i da ministar ima sigurno pametnijeg posla nego određivati naknade članovima Savjeta za zaštitu okoliša i državni razvitak. Zato ćemo mi u ovom procesu donošenja zakona dati i amandmane gdje ćemo predložiti da savjet okuplja predstavnike i Vlade i civilnog društva iz znanosti, iz gospodarstva, lokalnih i regionalnih vlasti i drugih interesnih i društvenih skupina kako bi se postiglo široko sudjelovanje u javnosti, u stvaranju razvojnih planova i politika sa ciljem da nacionalni akcijski planovi ravnopravno sadrže socijalne, kulturne, ekonomske, ekološke i druge dimenzije održivog razvoja. Znači, mi se zalažemo da to bude jedan demokratski proces izbora članova savjeta a ne da Vlada imenuje članove tog savjeta. Isto tako predlažemo da savjet ima i svoj odbor odnosno da ima Upravni odbor savjeta za zaštitu okoliša i državni razvitak. Mislim da je to puno efikasnije jer to bi bilo stručno i koordinacijsko tijelo Vlade za uspostavljanje i trajno funkcioniranje institucionalnog okvira za održivi razvoj Hrvatske. Jer u poglavlju u kojem piše ocjena stanja u uvodnom dijelu ovog zakona naglašeno je da su u njega ugrađena i načela održivog razvitka iz Rio de Janeira. Od Ria do danas mnoge zemlje članice Ujedinjenih naroda odmakle su se u svojim procesima primjena načela održivog razvoja. Veliki broj tih zemalja odavno ima svoje nacionalne savjete za održivi razvoj i postoje iskustva i preporuke kako ti savjeti za održivi razvoj trebaju biti osnovani i što trebaju raditi. Nacionalni savjet za održivi razvoj koji bi se sastojao od 9 članova koje bi imenovala Vlada kao što stoji u originalnom prijedlogu, u suprotnostima je sa intencijama iz Ria, pa i samim člancima 12. i 14. ovog istog zakona. Devetočlani savjet pretežito je sastavljen od državnih profesionalaca koji prvenstveno odgovaraju Vladi i ne može se unijeti u nacionalni proces održivog razvoja potrebnu raznovrsnost u svim disciplinama, različitim pristupima i pogledima na održivost. Naravno, velika stvar je prisutnog u javnosti i to različitim interesnim i društvenim skupinama. K tome za proces održivog razvoja koji sam po sebi je široki demokratski proces bilo bi štetno kada bi se na samom početku oslanjao na stavove i mišljenja samo devetorice profesionalaca, neovisno o njihovoj stručnosti i dobronamjernosti. Takav početak mogao bi za duži vremenski period umanjiti interes i očekivanja javnosti od procesa održivog razvoja naravno, u najmanjem vremenu koje nam odgovara. I još možda nešto oko strategije. Mislim da bi se trebao više bazirati na isto tako na suradnju regionalne i lokalne samouprave i državne vlasti. Evo, hvala lijepa. Hvala lijepa. I zaključno u ime predlagača, je li tako, gospodin profesor Nikola Ružinski. Izvolite državni tajnik! Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Ja bi se prije svega htio posebno zahvaliti na vašoj podršci i na vašoj izuzetno plodnoj diskusiji, raspravi, prijedlozima a i primjedbama koje ste dali, uputili prema ovom Zakonu o zaštiti okoliša. To je izuzetno značajan zakon i posebno mi je stoga drago što ste u potpunosti potpunosti prepoznali i dali nam podršku i ukazali da smo krenuli pravim putem donošenjem jednog ovakvog krovnog zakona, zakona koji obuhvaća sve ono što je izuzetno značajno u ovo vrijeme. Jasno imate i svojih prijedloga i primjedbi koje ćemo mi svakako uvažiti. Ja ne bih sad kretao po pojedinim člancima i primjedbama, ima ih zaista dosta. Isto tako moram vam reći da je ovaj naš prijedlog zakona već duže vrijeme na web. stranicama Ministarstva zaštite okoliša, da je ovaj zakon prezentiran posebno Udruzi profesionalaca koji se bave poslovima u zaštiti prirode i zaštiti okoliša, da je ovaj zakon prezentiran pojedinim interesnim udrugama s druge strane, da se sad održava nekoliko okruglih stolova, radionica vezano uz Zakon o zaštiti okoliša, da je ovaj zakon itekako prisutan u javnosti. Zato moram reći da me posebno iznenađuju primjedbe koje govore da je ovo donesen kao birokratski zakon, da se ne poštuje procedura javnosti. Ovaj zakon ima u svom dijelu najveći dio, općenito što može biti u zakonu, u jednom posebnom dijelu odnose sa javnošću. Jasno da možemo uvažiti određene primjedbe i prijedloge kao što je to bio gospodin, uvaženi zastupnik Ledinski koji je rekao, da mu nije drago da u članku 127. se može odbiti zahtjev za informacijom. Međutim, ako se posebno pročita ovaj članak 127. onda će se vidjeti da je to, da su to razlozi zašto se odbija, može odbiti informacija dakle, ili ako se ne raspolaže s informacijom ili ako nije zahtjev podnesen na način da se može prepoznati o čemu se radi i niz drugih stvari koje zaista onemogućuju da dademo odgovor na određena pitanja koja nam se postavljaju. Mi imamo i danas čitav niz pitanja kad ne možemo odgovoriti. Prema tome, to su objektivne okolnosti. Dakle, ne može biti ta, sva prava ne mogu biti neograničena. Prijedlozi udruga koje su kroz određene klubove zastupnika ovdje iskazane i njihove želje za tim da se produži rasprava. Rasprava je otvorena u ovom Saboru između dva čitanja, dakle javna rasprava traje čitavo vrijeme dok traje traje i čitava procedura u ovom Saboru. Prema tome, mi ćemo drage volje primiti sve primjedbe koje nam stignu do zaključenja rasprave u Saboru, do donošenja konačnog prijedloga zakona. Prema tome, mi smo otvoreni i samim tim što smo dali na web stranice, samim tim što komuniciramo sa udrugama, jasno da ćemo dati sve te prijedloge. osvrnuti na izlaganje određenih pojedinih uvaženih zastupnika. Ja bih htio reći nešto o diskusiji uvaženog zastupnika Ivice Pančića koji je rekao da smo dugo čekali ovaj zakon i zašto još nije bio gotov. Nismo čekali dugo ovaj zakon. Zakon iz 1994. godine je bio itekako jedan prvi moderni zakon. Ovaj zakon je donesen stjecajem okolnosti, stjecajem kao što sam rekao u početku razvojem svijesti prema okolišu, potrebom za usklađivanje različitih djelatnosti, potrebom uvođenja novih stvari, potrebom pristupa prilaženja Europskoj uniji. Prema tome, nije se dugo čekao. Primjedba da su strukovne udruge, da su protiv ovog zakona, da nisu ne prihvaćaju ovaj zakon. Isto tako, uvaženi gospodine zastupniče ne mogu prihvatiti jer upravo sam rekao da je prva prezentacija ovog zakona bila upravo ispred strukovne udruge koja obuhvaća sve ove, sve ljude sve ljude relevantne koji se bave profesionalno zaštitom okoliša. Jasno, dobili smo mi i primjedbe pojedinih čak i nekoliko nevladinih udruga koje kažu da se ne slažu sa pristupom, koji isto tako govore o tome da treba raditi pogotovo kad se radi o otpadu, da treba raditi na jedan drugi način. I ovdje bih se možda ujedno dotakao i dva prijedloga koji su bili jedan ispred Kluba zastupnika Regionalnih stranaka gospodina Pavlica ili uvažene zastupnice Alenke Čičin-Šain kad se govori o samom sa gospodarenjem otpadom sa nula odlaganja. Dakle, to su prijedlozi koji govore i koji su se javili u nekoliko upravo tih nekih udruga koje nisu zadovoljne. Znači, koncept nula otpada. Pritom se navodi i jedan primjer grada koji zove Krk ili otoka Krka ali se radi baš o Krku gdje upravo taj jedan model napravljen. Uvažene dame i gospodo zastupnici, ja sam prije nego što sam došao na ovu funkciju kao profesor na fakultetu, kao profesor zaštite okoliša sudjelovao u izradi tog projekta, moji asistenti su radili i vodili taj projekt. Kasnije kad sam došao ovdje sam vidio da je financiran projekt jednog od najmodernijih odlagališta u Krku. Ja imam podatke u tome koliko je otpada smanjeno koje je otišlo na odlagalište. Dakle, 25% smanjene količine otpada rezultira našim postupnim izdvajanjem, primarnim izdvajanjem ambalažnog otpada što se dogodilo u čitavoj Hrvatskoj a u prvoj godini je bilo smanjenje 8% sada je to 12%. Dakle, to je daleko od koncept nula otpada. Ja ću, evo pozivam sve koji se bave problematikom zbrinjavanja otpada da dođu u ministarstvo, neka kažu kad hoće i kako hoće, neka mi donesu taj koncept i mi ćemo ga odmah prihvatiti ako je izvediv. Budući da znam tko ga predlaže, budući da znam tko stoji iza toga ja vas molim da kao ljudi koji se žele aktivno uključiti a vidim da se želite aktivno uključiti da budete kritični prema određenim prijedlozima. I zato, uvaženi gospodine Pančiću ja pozdravljam vaše ovo što ste izradili da SDP prihvaća i predlaže centre za gospodarenje otpadom kao što ste to rekli i s time se potpuno slažem, to je u potpunosti s našom strategijom i sa planom gospodarenja otpadom. ovo što se tiče koncept nula otpada se ne odnosi na vašu diskusiju da bude potpuno jasno. Samo sam htio reći da sve te stvari koje se odnose prema konceptima, pojedinim konceptima oko otpada su rađene na ovaj način najbolje što se danas, što struka zna. Ja neću sada ulaziti ovdje u tehničke rasprave o tome koliko spalionica ili termička obrada otpada, ili mehanička, biološka obrada utječe na okoliš na okoliš ali u svakom slučaju ne dolazi u obzir da će ova Vlada poduprijeti bilo koju tehnologiju obrade otpada koja će imati negativni utjecaj na okoliš, radi se o najboljim dostupnim tehnologijama kao što smo rekli i ovim ostalim dijelovima. Uvaženi zastupnik Ledinski je izrazio brigu oko toga da je krovni zakon, da će doći do jednog unesuglašavanja sa sektorskim zakonima šta vas moram uvjeriti da smo o tome vodili računa. Što se tiče svjetlosnog zagađenja opet sam kod uvaženog zastupnika Ledinskog. To svjetlosno onečišćenje je prepoznato i u ovom zakonu. Prema tome, na tome zaista treba raditi i razviti ga jer je on jedan od zagađenja koja su više nego nego značajna. Jasno da su ograničene mogućnosti, jasno da ne možemo dovesti do toga da sada zabranimo rasvjetljavanje ali da se može u svjetlosnom zagađenju puno učiniti, da se može u tom učiniti puno i u zaštiti u zaštiti klime smanjenjem energetske ovisnosti o tome, tu se da zaista puno napraviti. I dopustite da se sada još osvrnem na izlaganje uvaženog zastupnika Rožića koji je je izrazio nekoliko stvari koje su vezane uz zakon. Jedna od tih stvari je njegova sumnja da smo mi ovim zakonom, da štitimo nacionalne interese i da se radi samo o deklarativnom štićenju a dokaz za to je da je u ovom ministarstvu sadržano i graditeljstvo. Dakle, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ovdje je evo uvaženi zastupnik Širac je izuzetno dobro istaknuo vezu između Zakona o prostornom planiranju i graditeljstvu koji će biti sutra na dnevnom redu ovoga Sabora gdje se ističe upravo ta veza, gdje se ističe značaj, gdje je prostorno planiranje jednog od najznačajnijih, jedno od jakih alata zaštite okoliša i zbog toga mislim da čitavi dio koji je vezan uz konstrukciju Ministarstva ili ustroj Ministarstva gdje je i prostorno planiranje i graditeljstvo vezano uz zaštitu okoliša da je to jedna sretna okolnost jer evo čak i nekoliko zakona se vodi u tom smjeru. dalje, mislim da detalji oko položaja prirode kao sastavnica okoliša dakle, inače primjedbe da se priroda ili vode nalaze u drugom, drugim ministarstvima, drugim nadležnostima upravo ovaj zakon radi, je koncipiran na taj način da se sve sastavnice okoliša dakle i voda i zrak i tlo i priroda dovedu zajedno u jednu cjelinu. I vaš prijedlog uvažena zastupnice Čuhnil vezan uz Zakon o zaštiti tla mi smo prepoznali značaj tla već neko vrijeme međutim ima jedna vezano uz tlo. Ono što je vezano uz međunarodne zakone i konvencije vezano uz Ujedinjene narode se uglavnom radi o «dezertifikaciji» problema «dezertifikacije» gdje smo mi članice tih svih radnih skupina, a ovdje u dijelu Europe i u našim krajevima da tako kažem u našoj državi kad se govori o tlu onda se u principu govori uvijek o poljoprivredi. Jasno da je i taj dio vezan uz poljoprivredu, vezan uz zagađenje prekomjernim gnojidbom je prepoznat ali u jednom drugom posebnom zakonu, to je Zakon o vodama. I onaj dio koji je Zakon o vodama koji će sad preuzeti u potpunosti okvirnu direktivu u vodama i nitratnu direktivu upravo ide u tom smjeru zaštitu tla zaštite i podzemne vode kojima smo mi danas bogati ali koji će, kojima nećemo biti bogati veoma brzo ako se budemo neodgovorno odnašali prema njemu. Na razini Europe, Europske unije se priprema direktiva o tlu i mi smo uključeni u tu pripremu i pretpostavljamo da ćemo ukoliko bude u sljedećih godinu dana ta direktiva donešena mi prenijeti tu direktivu u posebni zakon. Inače postoji naša, jedan savjet za tlo koji radi na tom Prijedlogu zakona međutim to su stvari koje su izuzetno složene i jedan takav zakon mora biti jako, jako Uvažena zastupnica Košiša Čičin-Šain je isto tako spomenula i gospodarenje otpadom na koje sam se osvrnuo međutim i na ulogu opet nekoliko zastupnika je vezano uz ulogu udruga u sustavu i sustav izrade studija, procjene studija, utjecaja na okoliš i objektivnosti tih studija. Ja bih htio reći da recimo ovim zakonom jedna stvar je da je predviđeno donošenje novog pravilnika o procjeni utjecaja. Sad ne govorimo o strateškoj procjeni nego procjeni utjecaja na okoliš za pojedine zahvate, a druga stvar koja je možda izuzetno značajna u ovom zakonu koja nije toliko prepoznata je posebna odgovornost ljudi koji će raditi na poslovima zaštite okoliša. Dakle profesionalna odgovornost. Profesionalna odgovornost koja će moći dovesti do toga da će ljudi koji se bave i žive od toga moći ostati bez licence svoje ako ne budu objektivno prikazivali ono što se događa. Da li je sukob interesa ili nije sukob interesa kad naručitelj, nositelj zahvata dakle investitor naručio je studiju, procjenu utjecaja na okoliš. To je jedan dio, sastavni dio njegove dokumentacije. On mora prema svim svojim saznanjima, prema projektima, prema tehnologijama napraviti elaborat zaštite okoliša jer, studiju ali to nije procjena. To je njegova, njegov prijedlog, njegova procjena a nakon toga dolazi stručno, objektivno, neovisno tijelo u koje su uključeni stručnjaci, ne samo činovnici da tako kažem nego najvećim dijelom stručnjaci. Oni koji procjenjuju da li je ta studija napravljena. Dakle jedno izdvajanje iz sustava da bi Ministarstvo radilo studije, naručivalo a da plaća investitor bojim se da ne bi dalo dobro rješenje. Mi smo spremni za te razgovore i dijaloge, ali upravo studijama, strateškim studijama mi ćemo posvetiti, sad posvećujemo visoku pažnju. Posvećivat ćemo i ubuduće. Tijekom «screeninga» procjena Europe, Europske komisije koja je gledala i analizirala na koji način radimo mi procjenu utjecaja na okoliš je imala primjedbu samo u tome što nismo u potpunosti usklađeni sa direktivom. Odnosi se na dužinu trajanja javnih uvida. Mi ćemo i taj dio promijeniti. Prema tome ja vjerujem da ćemo mi napraviti taj, na taj način. Što se tiče ovlaštenja drugim inžinjerima jasno ako se ne radi o građevinskoj dozvoli i ovim stvarima i drugi inžinjeri će biti ovlašteni i kao nadzorni pogotovo u onim onim dijelovima koji su vezani uz, uz samu objedinjene uvjete zaštite okoliša gdje će zahtijevati dosta veliki broj posebnih specijalista u posebnim tehnologijama koje su vezani. Jedan prijedlog koji je vezan uz, uvažena zastupnica Roksandić je rekla da je tri godine za objedinjavanje, za postizanje postizanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša kod ovih tvrtki koje su obveznice te tzv. IPPS direktive ja vam moram reći da je prema našoj jednoj analizi, jednom projektu koji je rađen pred gotovo godinu dana detektirano otprilike 150 tvrtki koje su obveznice ovoga, ovog IPPS-a. Procjena investicija potrebnih za to je negdje između 800 milijuna do milijarde EUR-a. Dakle radi se zaista o zahvatima koji su ozbiljni. Mi ćemo tražiti i određena prijelazna razdoblja u ovom čitavom sustavu, ali bez obzira da li će oni zadovoljiti sve uvjete odmah u početku, da li će oni imati svoje najbolje raspoložive tehnologije se, da se teško može očekivati tolika razina rekonstrukcije u današnjoj situaciji, u borbi za tržište ali u svakom slučaju mi ovim zakonom upravo nastojimo, nastojimo popraviti stanje u okolišu ne ga samo održati. Tako da ja onaj prijedlog, ja mislim da je to bio uvaženi zastupnik Kajin, a nisam siguran, da nazovemo zakon ne ne o zaštiti okoliša nego o održivosti okoliša. Mi nastojimo poboljšati, to vidite i iz ovog izvješća da smo u pojedinim dijelovima i uspjeli to poboljšati. Dakle ja ne bih išao dalje u sve ovaj dio koji je vezan uz Zakon o zaštiti okoliša. Mi ćemo nastojati, ne da ćemo sve pročitati i proučiti ali nastojat ćemo prihvatiti sve one vaše sugestije koje su vezane uz ovaj zakon. zakon. Toliko o Zakonu o zaštiti okoliša. Gospodine potpredsjedniče ja bih nastavio nešto samo o izvješću, jedan kratki dio. Dakle izvješće o stanju u okolišu. Ako pogledamo pristup i diskusiju danas i raspravu u ovom Saboru onda je ono što se željelo postići ovim izvješćem bez obzira što je to naša zakonska obveza, mislim ispunjeno u jako velikoj mjeri. Ovo izvješće je jasno da je ono, ne skriva ništa kao što je uvaženi zastupnik da, rekao da je čak i točno da ništa ne skrivamo, jasno da nismo ništa skrivali potaknulo je raspravu o stanju u okolišu. Meni je žao što je došlo do određenog nerazumijevanja. Ovo izvješće o stanju okoliša se odnosi do 2005. godine, dakle na razdoblje '97., 2005. s tim da pojedini indikatori dosežu daleko, daleko dalje tako da ona primjedba o betonizaciji, o izgrađenosti obale od nekakvih 150 na 870 kilometara odnosi se na razdoblje od 1960. pa do 2005. godine. jedan razmjerno dugo razdoblje, radi se o 15% površine. Međutim, svi ovi, sve ove primjedbe koje ste nam dali uvaženi zastupnik Širac, zastupnik Štengl, vi sjedite zajedno. Imali ste suštinske primjedbe koje ćemo uvažiti u izvješću. Dakle, prihvaćamo one pogreške ćemo ispraviti. Prema tome, ono što se odnosi hajde da vas ne zamaram s tim. Ono što treba reći mi ćemo to napraviti. Vaš prijedlog da “zelene akcije“ da se produži rok rasprave već sam rekao, rasprava i o zakonu i o izvješću će mislim izvješće je gotovo. Uvaženi zastupnik Kajin je rekao da je samo pokazatelj smanjenja opterećenja sumpornim dioksidom i trioksidom ukazuje kao dobru situaciju u zaštiti okoliša, ali to je posljedica prestanka rada, gubitka radnih mjesta 500 000 radnih mjesta. Ja ne bih ulazio u diskusiju o tome zbog čega i kako je došlo do gubitaka ovog velikog značajnog gubitaka radnih mjesta. Situacija sa nezaposlenošću. To je zaista jedan posebni problem. Međutim, ja moram reći samo jedan tehnički ispravak ako se pogleda detaljnije izvješće onda se vidi da je smanjenje sadržaja sumpornog dioksida posljedica dvije osnovne stvari. Jedna je bolje kvalitete goriva, dakle diesel gorivo i mazut koji se koristi posebno ona naša uredba da se ne smije recimo kad govorimo o Sisku ne smije koristiti više od jedan posto, ali u prometu, promet je onaj jedan od izuzetno značajnih segmenata gdje je došlo do bitnog smanjenja sadržaja SO2 i olova i to je posljedica, upravo posljedica poboljšanja goriva unatoč porastu Međutim, nisu svi pokazatelji tako dobri. Puno pokazatelja je bolje i puno pokazatelja pokazuje da su zahvati i ono što se radi u Hrvatskoj doveli do poboljšanja kvalitete zraka. Ne mogu govoriti o situaciji sa ugroženošću klime, jer to nisu ti indikatori. Radi se o drugom indikatoru. Dakle, radi se o CO2. Ali što se tiče poboljšanja kvalitete zraka sigurno možemo reći da je. Sam Grad Sisak je u posebnoj situaciji. Ja ga ne bih zaista ne bih rekao ovo što ste vi rekli da se ne smije govoriti o crnom gradu, jer ako malo dublje pogledamo u stanje kvalitete zraka u drugim gradovima vidjet ćete da i tamo baš nije uvijek blistava situacija. Mi radimo jedan posebni pregled koji će biti gotov vjerojatno tek tekuće, slijedeće godine gdje će se dati točno karte zagađenja po Hrvatskoj. Međutim, to je izuzetno kompleksni jedan zadatak i ne možemo ga napraviti za sada, ali već u samom izvješću možete vidjeti kvalitetu zraka u pojedinim gradovima. U Sisku se dogodila jedna zanimljiva stvar. Osim toga što je jasno što se osjeća već u pojedinim momentima sada, dakle ne skroz nego pojedinim i intenzivni prodor kada dođe do nekakvog kvara u rafineriji H2S-a. Dogodilo se to da smo mi 2005. godine pustili on line mjerenje, dakle svaki sat vi možete vidjeti kakva je kvaliteta zraka u okolici rafinerije u Sisku i na nekoliko mjesta. Inače smo imali jednogodišnji izvještaj. Kada je došao izvještaj na to je bio godinu dana star, onda su rekli e vidiš prošle godine je bio takav i takav zrak. Danas vi možete doći na web stranicu našeg ministarstva, možete doći na web stranicu agencije i možete očitati kakva je sad ovog časa situacija u Sisku. Prema tome, to je dovelo do jedne reakcije koja je, na koncu konca će ja duboko vjerujem rezultirati pozitivnim pomacima u kvaliteti. Zaključak Vlade je izuzetno ozbiljan i oštar prema Rafineriji nafte Sisak. Rade se, napravljeni su programi rekonstrukcije. Radi se, izgrađuje se ovaj “postupak Klaus“ koji će smanjiti koncentraciju sumpora. Prema tome, svijest je dovela do toga da su se pokrenuli procesi. Nitko se više ne može ponašati kako hoće. Činjenica je da je situacija u Sisku, situacija u Karlovcu koja nije direktno vezana uz zaštitu okoliša, nego u više nesavjesno poslovanje i nesavjesne rezultate ili zahvate dovela do toga uz one naše sve stvari koje smo radili dovela do toga da se svijest o stanju okoliša u Hrvatskoj bitno pomaknula, da ljudi puno ozbiljnije gledaju na stanje okoliša. I ono što bih još možda gospodine potpredsjedniče istaknuo vaš primjer koji ste spomenuli oko Neretve, oko povišenja i zaslanjenja, oko sustava koji se događaju ili druge stvari koje su vezane upravo uz Sisak, stvari koje su iz ovog izvješća možda nisu s crvenim slovima istaknute ali zaista pokreću i ukazuju na određene probleme. Bosna i Hercegovina na žalost nije članica SPO konvencije i mi smo bilateralnim razgovorima pokrenuli razgovore oko elektrana, gornjih horizonata itd. Ne bih ulazio sad u stručnu procjenu da li je melioracija ili je izgradnja određenih brana koje smanjuju donos u donji tok kao što se to događa na rijeci Dravi gdje isto tako se smanjuje, snizuje razina podzemnih voda zbog toga što se transport tvari blokira na određenom mjestu i onda poslije toga dolazi do erozije dna rijeke, pa se snizuje čitava razina. Ali količine voda koje su skrenute u gornjem toku brane koje se rade itd. dovele su do toga da smo mi u intenzivnim pregovorima. To nije ministarstvo u kojem ja radim, nego je to Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za vode koje rade oko toga i oni su u tim svim razgovorima došli do razumijevanja sa bosansko-hercegovačke strane. Ali i mi razgovaramo sa Slovenijom i sa Mađarskom. Sve to ide u okviru SPO konvencije. Kažem, mali je jedino hendikep u tome što nisu Bosna i Hercegovina nije članica potpisnica te Konvencije Konvencije o međunarodnoj prekograničnoj suradnji kad se radi o zaštiti okoliša. Međutim, jadransko-jonska inicijativa i druge inicijative u regiji pomažu u tom dijalogu i imamo i tu jedan odgovor. Dakle, još jedanput ja vam se zahvaljujem na primjedbama. Drago mi je da je ovo izvješće primljeno. Moram istaknuti još jedanput da je od 2004., pete godine do danas došlo došlo do bitnih pomaka u pojedinim sastavnicama okoliša i pritisaka posebno u otpadu, posebno u onome što smo rekli da smo krenuli u sanaciju niza odlagališta preko 220 odlagališta je u sanaciji. Izdvajanje, primarno izdvajanje otpada je krenulo, smo krenuli sa ambalažnim otpadom, starim gumama, baterijama, to su sve pravilnicima, akumulatorima, starim uljima, automobilima kojima je istekao vijek trajanja. Sad još ostaje elektronski, elektronički otpad. koncept zbrinjavanja otpada se temelji prema našoj strategiji, prema našem planu na principu primarnog izdvajanja, maksimalnoj reciklaži i izgradnji centara za gospodarenje otpadom. Jasno da to nije vidljivo iz ovog Izvješća. Jer ovo Izvješće je, se odnosi na period koji je bio prije nego što smo mi krenuli sa tim programima. Evo ga, gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospođe i gospodo zastupnici ja bih ovo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak. Gospodin zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. Isto radi preciznosti da ne bi bilo nekih nesporazuma gospodin državni tajnik je rekao da sam izrekao da strukovne udruge ne prihvaćaju zakone. Moja rasprava išla je u smjeru da su određene udruge, odnosno određeni stručnjaci iskazali određena, određene primjedbe na zakon koji korespondiraju sa stajalištima nas u SDP-u. ono što je neprecizno u zakonu ili što nije dobro treba do drugoga čitanja popraviti. A moje stajalište jasno nije problem toliko u zakonu, ovome ili u bilo kojem drugome, već u njegovoj primjeni, realizaciji. Hvala.